Hvala vam

lijepa. Gospođa Ružica Vukovac, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda: - Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. godinu Podnositelj je Vlada RH na temelju Članka 17. Zakona o državnim potporama. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun i želi li predstavnik podnositelja ovdje s nama gospodin Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija dodatno obrazložiti izvješće? Da, izvolite. Molim?

kako bi još jednom upozorila na Godišnje izvješće Ureda javnog tužitelja koji je izvijestio da je Hrvatska, dakle glede prijevara s potporama, a radi se uglavnom o istragama povezanim sa zlouporabama sredstava iz fondova iz EU i državnog novca te malverzacijama u javnom novcu, dakle u tom samom izvješću precizira se kako se u Hrvatskoj vodi 6 postupaka zbog zloupotrebe sredstava iz europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj. Čak njih 7 se povezuje s malverzacijama novcem namijenjenim regionalnom razvoju, zatim 2 slučaja se odnose na sredstva iz kohezijskog fonda, 1 na sredstva namijenjena za obnovu i otpornost, a još 1 na novac za digitalizaciju, mobilnost i energetiku. Dakle, radi se ukupnom iznosu, ukupnom iznosu zlouporabama u vrijednosti od čak 325 milijuna eura. Dakle, po svim ovim brojkama ispada da je Hrvatska zakopana na samom dnu EU i da su joj blizu samo dvije države Portugal i Rumunjska. Druge slične države poput Slovenije, poput Češke, Slovačke pa čak i Bugarske po svim su parametrima daleko ispred Hrvatske. Zato nas ne treba čuditi nedavni istup gospođe Tamare Laptoš europske tužiteljice iz zagrebačkog ureda koja je prošlog tjedna kazala da za Hrvatsku nije dobro što u tom spomenutom izvješću stoji da nije pokrenuta niti jedna istraga na temelju prijevara na PDV-u. Što zapravo znači da nam te istrage i ta sramota tek dolaze i sve skupa nas ponovno čeka. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama naravno odobrava se stanka, ali idemo dalje sa raspravom. Gospodin državni tajnik Zdravko Zrinušić ima uvodnu točku. Izvolite. **Zrinušić, Zdravko** Hvala vam lijepa uvaženi predsjedavajući. Poštovane zastupnice i zastupnici, dakle sukladno Zakonu o državnim potporama ovogodišnje izvješće koje je danas pred vama izradilo je Ministarstvo financija na temelju podataka koji davatelji potpora dostavljaju Ministarstvu financija putem Registra državnih potpora i potpora male vrijednost. Taj registar je ustrojen početkom 2017. godine kao jedinstvena elektronička baza podataka koja sadrži podatke o pojedinačnim državnim potporama i programima državnih potpora za koje postoji obveza prijavljivanja Europskoj komisiji i one koje su izuzete od te obveze, potom podatke o dodijeljenim držanim potporama i potporama male vrijednosti te ostale podatke potrebne za provedbu sustavu državnih potpora. Sam pojam državne potpore u naše zakonodavstvo preuzeto je iz zakonodavstva EU, a u osnovi sažeto rečeno državna potpora predstavlja stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku, a koje narušava ili prijeti narušavanju tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge. Davatelji državne potpore su dakle središnja državna tijela odnosno tijela državne uprave, jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore i potpore male vrijednosti, a korisnici takvih potpora su svaka pravna i fizička osoba koja obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu bez obzira na njen oblik i namjenu. Dakle, slijedom ovoga iznijetog ovogodišnje izvješće sadrži analitički prikaz svih državnih potpora i potpora male vrijednosti dodijeljenih u RH u '21. godini. Prikazan je sukladno metodologiji prikazivanja državnih potpora u EU koji primjenjuje i Europska komisija. Izvješće uključuje i revidirane podatke koji su već davani za 2019. i '20. godinu kao i podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti. Zašto se ovo posebno spominje, potpore malih vrijednosti? One same po sebi nisu zakonski tretirane kao potpore ali zbog visine takvih sredstava u ovom izvješću se daju dodatno kako bi se dobila sveobuhvatnija slika i pregled dodijeljenih takvih sredstava od strane davatelja državnih potpora. Isto tako, radi cjelovite slike mada Zakon o državnim potporama nije sastavni dio ovoga zakona, podaci o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede i ribarstva su također uključeni u ovo izvješće, a temeljem podataka koje je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovu spomenute dakle metodologije državne potpore dijele se na dva osnovna područja. To su dakle potpore industriji i uslugama i potpore poljoprivredi i ribarstvu. Dodjela državnih potpora provodi se putem različitih oblika i instrumenata, pa primjerice subvencije, neposredne subvencije kamata, porez na izuzeća, udjel u vlasničkom kapitalu, financijski transferi, izdana i aktivirana odnosno protestirana jamstva i a u ovom izvješću prikazane su po pojedinim kategorijama, potom po instrumentima te po ostalim podacima. Što se tiče potpora u području industrije i usluga, a obzirom kategorije odnosno cilj dodijeljene potpore iste se dijele na tzv. horizontalne potpore, sektorske potpore, regionalne potpore te potpore na razini jedince lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Same horizontalne potpore imaju uobičajeni izraz da su to tzv. dobre potpore, naglašene su u smislu jer upravo kao što i sama riječ govori horizontalne da djeluju sa svima na jednak način i primjerice za istraživanje, razvoj, inovacije, zaštitu okoliša, ušteda energije, male i srednje poduzetnike, sanacije, restrukturiranja, zapošljavanja, usavršavanje, kulturi i zaštitu baštine, razvoj širokopojasnih mreža i ostale horizontalne ciljeve. Što se tiče regionalnih potpora i potpora na razini jedinica lokalne samouprave, oni su u biti po svojim ciljevima također horizontalne potpore, ali naravno s obzirom na davatelje one se posebno u izvješću sukladno metodologiji analiziraju i stavljaju u tekstove izvješća. Sektore potpore odnose odnose se i prikazuju kroz područja kopneni, potom pomorski i zračni promet, brodogradnja, proizvodnja čelika, turizam, financijske i poštanske usluge, sanacije i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama, kinematografija i ostala audiovizualna djelatnost, javni radio difuzijske usluge, poštanske usluge i sl. Uz navedeno kao što sam i uvodno rekao tu su i potpore male vrijednosti ili tzv. de minimis potpore koje se prikazuju u ovom izvješću zasebno zato što se inače ne smatraju državnim potporama u smislu ovoga zakona, ali zbog svojih iznosa i visina one su sadržane u samome izvješću. Po definiciji u potpore male vrijednosti ulaze potpore koje ne iznose više od 200.000 eura po pojedinom korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine. Što se tiče ovoga godišnjeg izvješća osnovna obilježja iz njega kratko ću pokušat sumirati s obzirom na postotke i brojke koje mogu djelovati suhoparno. Dakle, u 2021.g. primjetno je blago smanjenje dodijeljenih državnih potpora u odnosu na 2020. za 4,3% u 2020. ona su iznosila 21 milijardu dok je u '21. ukupno ukupno dodijeljeno državne potpore su iznosile 20,2 milijarde kuna. udio državnih potpora u BDP-u iznosio je 4,68% što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 0,89% te su također manje i potpore dodijeljene po zaposlenom za 6,1% odnosno iznose 12.807,86 kuna. Po stanovniku potpore su manje 1,7% iznose 5.175,15 kuna. Udio potpora u rashodima države u odnosu na ranije razdoblje također bilježe blago smanjenje od 1,78%-tnih bodova i iznose 11,94%. Gledajući strukturu dodijeljenih potpora u '21. od ukupnog iznosa potpora od 20,2 milijarde kuna potpore u industriji i uslugama iznose 12,6 milijardi kuna što predstavlja smanjenje od 5,8% u odnosu na prethodnu godinu te čine 62,5% ukupnih potpora ili 2,92% BDP-a, dok su potpore za poljoprivredu i ribarstvo na visini od 7,6 milijardi kuna što je manje za 1,4% u odnosu na godinu ranije, a čini je 37,5% udjela u ukupnim potporama ili 1,76% BDP-a. Inače potpore najvećim dijelom su dodijeljene putem subvencija i neposrednih subvencija kamata s udjelom od 65,6% slijede izdana jamstva sa 13,3%, kapitalna ulaganja s 8,3%, kroz povoljne zajmove dodijeljeno je 6 cijelih posto te putem poreznih tzv. oslobođenja, to se smatra kad su stope nike niže uobičajene itd. izuzeća oprosta, poreza i doprinosa i olakšica iznose 6,4%. 6,4%. Ovo što se tiče poljoprivrede i ribarstva, sektoru poljoprivrede dodijeljeno je 7,2 milijarde od ukupnog tog sektora ili 95,2% dok sektoru ribarstva je dodijeljeno 367,4 milijuna kuna ili 4,8 unutar glede promatrano unutar potpora poljoprivredi i ribarstvu. Glede industrije i usluga, dakle sektorske potpore iznose 5,6 milijardi kuna što čini 44,7 ukupnih potpora u industriji i uslugama. Horizontalne potpore uključujući dakle regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini što smo rekli da imaju karakteristike horizontalnih potpora iznosile su 3,7 milijardi kuna s udjelom od 29,6% dok su potpore podrške gospodarstvu u covid pandemiji iznosile 3,2 milijarde kuna te su činile 25,7% udjela. Na horizontalne cilj odnosno horizontalne potpore u užem smislu, a to podrazumijeva potpore za istraživanje, razvoj, inovacije, male i srednje poduzetnike, usavršavanje, zapošljavanje, kultura odnosi se iznos od 2,2 milijarde kuna, na regionalne potpore 645,1 milijun kuna dok su potpore na lokalnoj razini dodijeljene u iznosu od 933,8 milijuna kuna. Unutar potpora za horizontalne ciljeve ili tzv. horizontalne potpore u užem smislu najviše potpora dodijeljeno je malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od milijardu kuna ili 48,6%, potom slijede potpore za istraživanje, razvoj inovacije u iznosu od 558,9 milijuna kuna ili 25,9%, potpore za zapošljavanje u iznosu od 359,5 milijuna kuna ili postotno izraženo 16,7%, potpora za kulturu 165,8 milijuna kuna te potpore za usavršavanje u iznosu od 24,1 milijun kuna. Sektorske odnosno potpore za posebne sektore dodijeljene su u iznosu od 5,6 kao što sam reko manje su za milijardu i 600 milijuna kuna ili 22,6% u odnosu na 2020.g. dok je udio u ukupnim potporama iznosio 27,9% u BDP-u 1,31%. Najveći dio potpora u posebnim sektorima odnosi se na potpore za zaštitu okoliša i očuvanje energije i iznosi 2,5 milijarde kuna, što postotno izraženo iznosi 43,7% udjela u sektorskim potporama, slijede potpore u prometu od 1,2 milijarde ili 21,5%. Potpora za javno radiotelevizijsko emitiranje i audiovizualnu industriju iznose 1,2 milijarde kuna ili 20,6%, sektoru brodogradnje dodijeljeno je 698,5 milijuna kuna, poštanske usluge 95 milijuna i sektoru turizma 6,8 milijuna kuna. Dalje potpore podrške gospodarstvu što se tiče Covida, kao što sam spomenuo 3,2 milijarde kuna, što je povećanje od 94,1% u odnosu na godinu dana ranije kada su bile milijardu i 670 milijuna kuna i čine, činile su 16,1% udjela ukupno dodijeljenim potporama, dok je udio po BDP-u iznosio 0,75%. udio potpora koje su se dodijelile dakle za ublažavanje negativnih gospodarskih utjecaja od glede pandemije bolesti Covida-19 bitno su utjecale na strukturu dodijeljenih potpora, što se nastavlja jednim dijelom i u 2022. g., a kao odgovor na teškoće koje su dijelom posljedica i ratnih zbivanja u Ukrajini, ali i drugih gospodarskih poremećaja, posebice onih koji se odnose na energetski sektor i cjenovne šokove izazvane poremećajem u lancu opskrbe. Navedene potpore odobrene su u skladu s Privremenim okvirom Europske komisije i to putem različitih programa. Što se tiče potpora malih vrijednosti, odnosno de minimis potpore, dakle dodijeljene su u '21. u visini 1,4 milijarde kuna, što je smanjenje za 144,4 milijuna kuna ili 9,1% u odnosu na godinu dana ranije, dok je udio navedenih potpora u BDP-u iznosio 0,34%. Najviše de minimis potpora dodijelio je HZZ, .../Govornik se ne razumije./... Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja, nadalje Ministarstvo poljoprivrede pa potom slijedi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HAMAG BICRO, itd. Zaključno, unatoč općepoznatim negativnim svjetskim kretanjima, uključujući i posljedice potresa, dodijeljeno je manje .../nerazumljivo/... potpora u odnosu na prethodnu 2020. g. za 4,2% i nadalje nije došlo do promjena trenda povećanja tzv. dobrih horizontalnih potpora, državnih potpora u odnosu na sektorske potpore odnosno i nadalje ostaje nepromijenjena struktura dodijeljenih potpora, što se u značajno može objasniti mjerama gospodarske politike koje su bile usmjerene na očuvanje gospodarstva i .../nerazumljivo/... ublažavanja negativnih utjecaja pandemije bolesti Covid-19. Za očekivati je da će u narednim razdobljima kretanje potpora ovisiti o mjerama koje su uključene u Nacionalni plan oporavaka i otpornosti jer se u jednom bitnom dijelu oslanja upravo na potpore. potpora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, davatelje potpora potrebno je osvijestiti da, vodeći se smjernicama politike državnih potpora u RH, nastave snažnije sa dodjelom horizontalnih potpora. U pogledu samoga osvrta na prikazano Izvješće gledano u kontekstu analiziranja podataka i donošenje zaključka oko poželjnih razvojnih učinaka dodijeljenih potpora i davanja preporuka u pogledu budućih postupanja kod njihove dodjele, držimo potrebnim sagledati širi okvir dodjele državnih potpora od 2020. koji je bio posljedica pandemije bolesti Covida-19 do sve do rata u Ukrajini i energetske krize. Na taj način se može bolje sagledati ova tematika u kontekstu širih ekonomskih mjera i različitih sektorskih politika na zajedničkom europskom tržištu. Naime, kada govorimo o državnim potporama od ožujka '20. g. sve do lipnja '22. EK odredila je tzv. Privremeni okvir u kojem se olakšava proces dodjele državnih potpora koje su pratile smanjenje različitih kriterija zbog okolnosti izazvanih događajima koje prijete narušavanju makroekonomske stabilnosti. Dakle u ožujku od '22. g. donijet je taj Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama, pri čemu je isto omogućeno dodjela državnih potpora uz znatno ublažene kriterije od uobičajenih. Kad se kriza i rat u Ukrajini dodatno zaoštravalo, uslijedilo je donošenje niza mjera i velikog rasta subvencioniranja poduzetnika, što je izvan uobičajenih pravila i ugrožava dosadašnja pravila koja su vrijedila i na globalnoj razini. Odgovor Europske komisije zbog takvih subvencijskih politika uslijedio je donošenjem novog privremenog okvira. Novim privremenim okvirom mijenja se i djelomično produlje privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama kako bi se državama članicama omogućilo podržati gospodarstvo u kontekstu rata u Ukrajini i energetske krize koji je već mijenjan u dva navrata dodatno tijekom '22. g., dakle u srpnju i listopadu prošle godine. Stoga za očekivati je u narednom razdoblju dodjelu državnih potpora u korist poduzetnika na globalnoj razini, čine se u mnogome dovodi do distorzija tržišnoga natjecanja. Odmjerenim mjerama od strane EK i provedbi ispravnih programa usmjerenih poduzetnicima svrha je izbjeći derogiranja pravila o državnim potporama koja može uzrokovati produbljivanje jaza između bogatih i manje bogatih država članica, što u konačnici može imati posljedicu dodatnog fragmentiranja europskog gospodarstva i stvaranja makroekonomskih neravnoteža. Isto je potrebno prepoznati i uzeti u obzir prilikom kreiranja budućih mjera pa stoga vjerujemo da će mjere EK osigurati adekvatan odgovor na sadašnje gospodarske izazove uz istovremeno očuvanje sustava i pravila o državnim potporama. Zaključno, a pored svega iznijetog, očito je kako se cjelokupni sustav i okviri dodjele državnih potpora od 2020. g. pa do danas nalazi u specifičnom režimu koji predstavlja odgovor na izazove unutar europskog prostora. Samim time određenje kretanja dodijeljenih državnih potpora za sljedeća razdoblja bit će pod utjecajem ovih novih mjera i ovisit će o sistemskim rizicima na razini cijele Evo, hvala vam lijepa svima pozornosti, stojim na raspolaganju. no ono što mene muči je upravo ova auto kolonijalne sluganska perspektiva u kojoj se nešto naziva pozitivnim, dobrim potporama, a ono upravo što indikativno se smatra negativnom potporom druge zemlje stavlja u prednost prednost i privilegiranu poziciju. Pa mene zanima državni tajniče smatrate li da ipak vrijede dvostruka pravila i dvostruka mjerila uzmemo li u obzir da Njemačka uspijeva već izglasanu odluku u Europskom parlamentu o zabrani motora sa unutarnjim sagorijevanjem odgoditi odnosno njihovo udruženje industrijalaca, da Biden donosi odluke i paket Inflation Reduction Act koji upravo ciljano subvencionira onu industriju koja ugrađuje domaću komponentu, a mi se auto kolonijalno držimo pravila Europske komisije? Ne smatrate li da je riječ o dvostrukim mjerilima i Europi dvije brzine? dobro zamijetili gledajući svjetska kretanja, mada moram reći da u startu je postavljeno pravilo što se tiče dodjele državnih potpora da se one odmah dijele na taj način da imamo tzv. dobre potpore. One su same po sebi takve jer se daju svima linearno u smislu dostupnosti. A ove koje preferiraju određene sektore da se pokušavaju davati na bazi izrađenih programa koji moraju imati određene učinke, ciljeve koje odobrava na kraju krajeva i Europska komisija za svaku državu pojedinačno. Sada u ovoj situaciji koju smo imali u kontekstu energetske krize može se zamijetit upravo ovo što ste vi spomenuli da određene zemlje Njemačka ili snažnije zemlje, to je ovo što sam i ovdje prilikom uvodnoga izlaganja komentirao

subvencije trebaju imati određene učinke, pa zbog svih onih koji su dobili desetaka tisuća zaposlenih u brodogradnji koji su dobili otkaze i koji su ostali bez posla u jedinoj relevantnoj izvoznoj industriji koju smo imali ja moram reći da bi određene učinke upravo upravo proizvodile vertikalne subvencije na koje vi ne pristajete jer su one nedovoljne i lijepo ste u zaključku rekli da o svemu moramo isključivo pitati Europsku komisiju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Replika gospođa Peović moram vam dat opomenu, a nažalost je treća što znači da vam moram oduzeti riječ. Gospođa Vukovac. Znate li da vam župani prilikom raspisivanja natječaja za dodjelu potpora diljem Hrvatske krše odredbe Ustava, zakona, statuta i poslovnika o radu županijskih skupština? A zašto ovo tvrdim? Naime, Zakon o lokalnoj i regionalnoj odnosno područnoj samoupravi u čl. 73. kaže „Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice, zatim opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od objave“, županije diljem naše zemlje ne objavljuju natječaje na u službenom glasilu nego samo na vlastitim stranicama, dakle na županijskim službenim stranicama i s tom rokom, redovito s rokom stupanja na snagu danom objave dakle odmah. I jedno i drugo je u suprotnosti s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Koje je vaše mišljenje o ovome? Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepa. Ja osobni nisam s time upoznat, ali hvala na informaciji. Moje je mišljenje uvijek kao i do sada, ako je nešto propisano zakonom da taj zakon treba poštivati doklegod je na snazi. Ako mogu iskoristiti ovo vrijeme u odnosu na prethodno pitanje vezano za brodogradnju, podsjetit ću što se tiče davanih jamstava, što se tiče propulzivnih djelatnosti da je samo vezano za to u proteklih nekoliko godina na kumulativno preko 4,5 milijarde isplaćeno šteta iz državnoga proračuna vezano za davanje jamstva i te iste industrije koja je ovdje spomenuta da može biti strateška.

pojedinačnim korisnicima i da je potrebno ustrajati na povećanju kvalitete strukture potpora na način da se povećavaju horizontalne potpore u odnosu na sektorske što znači potičemo zapošljavanje, inovacije poduzetništva, a time i cjelokupan regionalnih razvoj. Međutim, iz ovog izvješća vidimo da se taj trend nije nastavio i vidimo prije svega zbog mjera gospodarske politike za očuvanje gospodarstva uvjetovanih poteškoćama zbog korona krize. I što mi sad možemo očekivati u budućem razdoblju po pitanju struktura potpora, ali isto

redovne „mirnodopske“ uvjete života. Sad imamo takvu situaciju, ne samo kod nas nego u okruženju, Europi cijeloj i svijetu kada gleda svaka zemlja da preživi i da njeni građani iziđu iz ove situacije što je moguće bezbolnije, počevši od cijene energenata pa nadalje. I dokgod je tako Vlada će biti prisiljena donositi određene mjere potpora koje će biti ciljane. I u tom smislu nema dvojbe, tu će davati se svim građanima itd., ali ako se proračun puni iz određenih industrija normalno je da ćemo imati sektorske da te podržavaš podržavaš primjerice HEP koja sada nosi veliki teret ovoga paketa mjera. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, evo u strukturi tih državnih potpora u 2021., posebno me, evo, zanima sektor poljoprivrede i ribarstva. Hrana je uvijek bila važna, a pogotovo u ovo doba i energetske gospodarske krize i prehrambene krize, cijene hrana, cijene hrane rastu, primjetno je da u strukturi porasta inflacije upravo najveći udio ide na porast cijena hrane. Pa evo, zapeo mi je za oko jedan podatak da u 2021. g. u sektoru poljoprivrede i ribarstva je taj iznos potpora bio 7,6 milijardi kuna, što je smanjenje za 104,6 milijuna milijuna kuna u odnosu na godinu prije, na 2020. g., ali ipak 13,5% više tih potpora nego u 2019. g., pa evo, zanima me, kakvo bi kretanje mogli imati u 2022. g. u doba najveće inflacije? Zdravko** Hvala lijepa. Poučeni iskustvom, ako se sjetimo Covid krize, kada je se na razini svijeta pokušalo iznaći rješenja za cjepiva, itd., što se događalo? Prisjetimo se, određene zemlje koje su bile bliže vatre, recimo to tako, u smislu proizvodnje tih cjepiva, prvo su napravile presedane na način da su počeli sami kršiti pravila i osiguravati cjepiva za svoje države, a onda za neke druge države. U prijevod, ako ćemo mi kao država, a to mi se čini jer možemo imati toliku žitnicu u Slavoniji, itd., a da ne iskoristimo vlastite ovaj kapacitete i da i dalje pokušavamo rješavati uvozom, a sutra kad se dogodi da žita neće biti iz nekih drugih razloga, itd., a nemamo vlastitu proizvodnju, nisam siguran da se neće preferirati i vlastita proizvodnja, što je u redu. **Radin, Hvala predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče. Vi ste osobno meni jedna od najdražih osoba koju sam upoznao u gotovo 3 godine rada ovdje u HS-u, ali žao mi je što su vas ovdje bacili kao što su prošloga petka, 17. bacili 77 zastupnika vladajuće koalicije da glasuju protiv nečega što im je, sasvim sigurno, otvorilo ranu na srcu, no to sada nije tema. Potpore da, no dozvolite mi da vas zamolim na odgovor na jedno pitanje. Koje točno koristi, recimo, Slavonija ima kroz potpore vinarijama Galić i Tolušić koji su kasnije, kao što i svi znamo i javnost zna, završile kao predmet, ne samo hrvatskih, nego i europskih istražnih procesa? Što točno i u kome smjeru ova država ulaže, kome daje i kakav će od toga na koncu biti rezultat, osim političkih benefita? Hvala lijepa na odgovoru. Hvala vama. Hvala na postavljenome pitanju. Što se tiče potpora u poljoprivredi, kao što sam rekao, one su dodane u ovo Izvješće radi cjelovite slike i isključivo su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ali ne ograđujem se od Izvješća niti podataka u njemu.

potpuno normalnim okolnostima tako nešto zlouporabljuje. Neću ići pred rudo pa reći da je to ovdje slučaj, neka to tijela koja su za to zadužena na kraju dokazuju, ali apriori sam za to da se ostave okrivi koji će minimizirati rizike od takvih subvencijskih prijevara. Poštovani tajniče, mislim da nemamo razloga da sumnjamo u brojke koje su iskazane u tom Izvješću, međutim, nažalost to Izvješće kao i ono prošlo, za prošlu godinu nam ne pokazuje i ne da nam one podatke koji su nam potrebni, a to je da vidimo koliko je tko dobio potpora. Znam, prošli put ste mi odgovorili da je to forma izvještaja kakav traži EU, međutim, tko nas priječi da napokon damo zastupnicima ono što zastupnici traže, a tražili smo prošli put, dajte nam za sljedeću godinu izvješće točno po svakom poslovnom subjektu koliko je potpora dobio, dajte nam OIB da možemo pretraživati da vidimo što radi, koliko radi i koji su zapravo bili uspjesi, da pokušamo sami zaključiti što se zapravo sa tim potporama desilo. Evo, samo za jedan primjer, evo, dali ste veliku potporu HŽ-u Putničkom prijevozu, recite mi, molim vas, kud su te potpore utrošene, koji su efekti toga, a ja ću vam kasnije reći u svojoj raspravi što se zapravo desilo. Hvala lijepa. Kao što ste i lijepo uvodno rekli, u biti, Izvješće sadrži podatke koje dostavljaju resori u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti i Ministarstvo financija upravo po, kao spomenutoj metodologiji EU odnosno EK slaže sadržaj tog Izvješća na način kako je složen. Ja osobno ne mogu sad vama reći da ne možemo ili može, nisam siguran, tu mi je kolega koji se time bavi, da se posebno, na poseban zahtjev daju ti podaci i pregledavaju na način, ali sam, u sami, Izvješće očito su podaci složeni na način kako se to uobičajeno na razini svih država članica EU radi. Dakle nisam pristaša da se takvi podaci jer je javni novac, da se to ne može znati. Zašto se ne bi moglo znati? Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, ja ću biti na tragu nekih replika koje su bile prije mene. Dakle, vi dolazite iz Ministarstva financija, imate obrazac koji imate i taj obrazac govori o, dobivate iz svakih resora podatke i to podatke objedinjujete i dolazite i tu u HS i govorite od toga. 2020., 2021., a naravno i svaka ova sljedeća su izazovne godine, da ih tako nazovem jer smo najprije imali koronu, a onda iza korone je došao rat u Ukrajini koji je napravio užasan poremećaj, ali ono što bi bilo zanimljivo za znati, ono što bi i u raspravi bilo zanimljivo za znati je efekt potpora. Dakle, jedno je taj jedan financijski dio, ulaz, izlaz, sve odlično, toliko je bilo, toliko je, ali ono što je za jednu raspravu, za jedan smisao, za smisao uopće kako dalje radit s potporama, efekt potpora. Što su te potpore značile u smislu razvoja poljoprivrede, većeg broja radnih mjesta, povećanja izvoza i ostalo … …/Upadica Radin: Hvala./… … to je nešto što je nama zanimljivo u toj raspravi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovo mi je iznimno drago što ste naveli. Ja sam i kad sam izlagao to spomenuo sa svoje strane u pogledu osvrta na samo izvješće i oko poželjnih razvojnih učinaka dodijeljenih potpora i budućih postupanja glede usmjeravanja tih potpora. Dakle, netko tko daje tu potvrdu da zna zašto je to dao, koji su bili ciljevi, da je mjerljivo i da sutra možemo usmjeravati te a ne da opet se daje po nekakvom ključu koji je apstraktan. Dakle, smisao, ovdje sam što se tiče cijelog izvješća komentirao globalna kretanja u kojima se nalazi RH pa ograničenja, energetska kriza, covid, rat itd. i gdje je država kao takva prisiljena. Ali ovo što ste sad naveli je potpuno normalno da se očekuje od davatelja državnih potpora da postavljaju takve ciljeve, da ih mjere i da onda korigiraju ili bolje rečeno kalibriraju takve modele. Apsolutno. **Radin, Dobro evo poštovani htjela sam nešto drugo pitati, ali sad ću se nasloniti na ovo pitanje. Rekli ste vi to podržavate. Mislim jel' to znači da ćemo u buduće očekivati nekakav izvještaj koji će evo izgledati tako cilj taj i taj postavljen, potpora je dana u tom i tom cilju, ostvaren je taj cilj sa takvim i tolikim postotkom i dakle imat ćemo onda nekakav izvještaj koji bi bio puno korisniji od navođenja samih golih činjenica. I podržavam evo i ovdje kolegu. Osobno sam isto informatičar, dakle nema toga što u informatici ne može. Dakle, svi ovi podaci mogu biti u nekom strojno čitljivom načinu načinu objavljeni na web stranicama ministarstva, dakle da svi mi ovdje možemo znati tko je koliko potpora dobio i da to bude pregledno u jednom evo Excel nekom shitu dostupno za analizu. Hvala. Hvala lijepa. A moram to reći, jer ovdje sam u kontekstu samog izvješća i njegove forme, pa ponoviti da je forma postavljena kako je postavljena što ne znači da uz formu se ne mogu dati dopunski izvještaji da li je u ovom Visokom domu prilikom podnošenja izvješća ili je drugom prigodom ili na drugi način. ponavljam potpuno normalno i obvezujuće da davatelj državne potpore to zna i mora znati i pratiti zašto daje nešto a da nema povratnog izvještaja u kojem će reći da, ima učinke, postigao sam ciljeve koje takvom potporom sam želio. Koji su to? Pa onim programom koji ti je odobrila Europska komisija ili ako je na onoj zbirnoj osnovni koji si sam odredio. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče nije vezano uz izvješće za ovu godinu o kojoj raspravljamo, nego je više vezano uz energetsku krizu i sve što prolazimo u ovim vremenima. I imali smo prilike čuti oko HEP-a dokapitalizacija čak i neke puno ružnije i crnije najave, pa bih vas samo pitao da li već sada imate projekcije da li će HEP kao takav ući iduće godine u sustav državnih potpora? Hvala lijepa. Koliko sam uspio evo vidjeti u samom izvještaju HEP se spominje i među tvrtkama koje su i korisnici tih potpora. A što se tiče ovih paketa mjera koje je Vlada radila i oslanjala se na HEP podsjetit ću bila je opcija ili ćemo pustiti tržište da odradi svoje u smislu cijena energenata, pa onda davati pojedincima u potrebi koji bi ispunjavali određene kriterije što se ocijenilo da će se izgubiti previše vremena i da će dovesti do totalnog narušavanja standarda građana posebno ljudi koji nemaju pa se išlo sa mjerom da se ograniče cijene energenata a da će se onda HEP kao državna tvrtka u sto postotnom vlasništvu države normalno i logično da će se poduzeti mjere da ta tvrtka i dalje može funkcionirati, a to znači financijske injekcije na kojoj god osnovi bile. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Danas ste govorili o različitim državnim potporama, između ostalog i onih u korist poduzetnika suočeni sa različitim teškoćama. Ranije smo imali covid krizu, zatim imamo teškoće uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini itd. Svrha je bila između ostalog kao što ste rekli izbjeći jaz između bogatih i manje bogatih poduzetnika, međutim i poduzetnika koji dolaze iz bogatih odnosno manje bogatih zemalja EU. Tu govorimo o izvješću za 2021. iza nas je već 2022. a zakoračili smo i u 2023. godinu. Što možemo očekivati u narednom periodu koje će mjere osigurati adekvatni odgovor na sadašnje gospodarske izazove i krize.

da odnosi unutar EU, a EU pak u odnosu na druga gospodarska područja iznađe načina da samo to gospodarsko područje zvano EU opstane. Sjetimo se ponavljam se Republike Njemačke koja je išla sa iznimno snažnim, presnažnim izazvalo je revoluciju kod nekih drugih država članica malo snažnijih nego i daleko snažnijih nego je to uopće uopće usporedba sa Republikom Hrvatskom kojoj je to zasmetalo zato što su izišli iz određenoga okvira koji je dogovaran na razgovorima predstavnika Vlada, na sastancima članica EU. Dakle, na kraju se dovede do toga da braniš sebe, da pokušavaš napraviti pripremu da kao država možeš funkcionirati samostalno. **Radin, gospodine predsjedavajući. Poštovani državni tajniče spomenuli ste da su se potpore male vrijednosti smanjile oko desetak posto u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da se te potpore dodjeljuju i malim i srednjim i velikim poduzetnicima koji sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti prometu roba i usluga, a obzirom da se ne moraju vama slati Ministarstvu financija na odobravanje nego samo dobijete post festum izvješće, zanima me da li ipak imate saznanja zašto su se i u toj mjeri smanjile te potpore male vrijednosti, obzirom da se ipak one dodjeljuju od od onih najmanjih poduzetnika pa do onih većih i sigurno su značajne? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Zrinušić, Zdravko** Je hvala. Trendovi su takvi kako zakon kaže da to se ne smatra potporom, a kad uzmete da je u '21. dodijeljeno milijardu i 400 milijuna kuna takvih takvih novaca onda ne možete reć da nije značajan novac u odnosu i na uzorak koji imamo na razini ukupnih potpora. S obzirom na njihovu definiciju da je to 200.000 eura na tri kalendarske godine, rekao bi da je uzrok dvojak. Prvo da su i dobar dio ispunilo taj taj limit od 200.000, a drugo da su se i prelili u ove mjere koje je Vlada radila u kontekstu horizontalnih potpora vezano za energetske druge potpore tako da bih rekao da se mogu naći i subjekti koji se pojavljuju i u dijelu de minimis potpora i u dijelu ovih Hvala poštovan potpredsjedniče. Dakle, pitale su tu kolege oko tog izvješća dakle da zastupnici imaju zapravo na jednom mjestu sve potpore koje su podijeljene kome, to bi sigurno doprinijelo tome i da cjelokupan taj sustav bude transparentniji jer mi zapravo tu ne pušemo na gladno. Mi imamo slučajeve korupcije oko potpora, mi imamo uhićenja ministara na funkciji, mi imamo saborske zastupnike koji su pod teretom optužbi i optužnica DORH-a zbog podjele potpora, imamo aferu koja se zove po babi i stričevima odnosno po babi i stričevima Tako da ovo što tražimo nije evo sad mi nešto tražimo da bi se mi zabavljali, analizirali nego je stvarno potrebno. I evo vi možete s vaše pozicije inzistirati da se to napravi i da se uputi i prema Saboru i prema klubovima zastupnika da jednostavno možemo i meritornije raspravljati o ovoj temi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Baba jedna stričeva više ako sam dobro shvatio. Hvala lijepa. Ako se prisjetimo kad je se je usvajao novi Zakon o proračunu da su dodavane upravo odredbe koje ste sada napomenuli radi transparentnosti u smislu transparentnosti trošenja sredstava do razine razdjela i nižeg troška itd. i to je sad ugrađeno i u Zakon o izvršenju državnog proračuna i sada proračunski korisnici moraju objavljivati dokumente šta su trošili, kud su trošili. Ja bi to stavio gotovo znak jednakosti ovome što vi spominjete, ne vidim nikakvog razloga se novac koji se troši iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne samouprave ne uprati do zadnje kune odnosno eura, centa danas gdje je i na koji način završio. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa nemate više replika g. državni tajniče. Želi li neko uzeti riječ u ime odbora? Ne, otvaram raspravu. Prvi je g. Davor Dretar kao što vidite koji će govoriti u ime Domovinskog pokreta. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam najljepša. Poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče sa suradnicom, poštovana tajnice, kolegice i kolege. Dakle, u startu ono što mi je zasmetalo malo u uhu je kada za izvješće od 2021. spominjemo Ukrajinu odnosno rat koji se tamo događa koji se onda još nije niti događao. No dobro, idemo dalje možda sam ja jednostavno u problemima sa vremenom i prostorom. Spominjali smo ovdje u nekoliko navrata financiranje potpora male vrijednosti. Još ću vas jednom podsjetiti da sam i danas ponovno ovdje govorio unutar izlaganja u ime kluba zastupnika financiranje potpora male vrijednosti između ostaloga jest i uključeno u obranu od tuče gdje je naša draga Vlada rekla, dragi seljaci osigurajte se ili se ne osigurajte pa kada dođe tuča kada vam uništi voćnjak, vinograd, staklenik, plastenik ili što imate mi ćemo to na neki način, ajmo to tako reći obeštetiti kroz financiranje potpora male vrijednosti. I opet ću vas po 150 puta podsjetiti na rečenicu velikog indijanskog poglavice koji je rekao bijeli čovjek nam donosi novac, a kada sve upropastimo nećemo moći jesti papir. Financiranje potpora male vrijednosti ne može ni na koji način kompenzirati gubitak u potencijalu poljoprivredne proizvodnje i to znamo svi oko toga problema sasvim sam siguran nema niti sa lijeve niti sa desne niti sa centralne strane sabornice. Ono o čemu svakako treba govoriti jest transparentnost potpora, kao što je i poštovani g. državni tajnik Zrinušić rekao i nekoliko zastupnica i zastupnika ovdje zatražilo da jednako kao što svaka stranka ima reviziju, kao što svaka tvrtka ima nadgledanje odnosno nadzor jednako tako smatramo da bi barem saborske zastupnice i zastupnici, a ne vidim razloga da ne cijela hrvatska javnost imala precizan, dostupan dokument u kojem može vidjeti svaku lipu državne potpore te naravno kao što za zakone imamo procjenu učinkovitosti za iste te potpore i opravdanost investicije, smatram da svako od nas koji daje novac, a daju ga svi građani ove zemlje, svi porezni obveznici, imaju potpuno pravo na povratnu informaciju na koji način je njihov novac uložen i koji su benefiti ilitiga dobrobiti od investiranja tog novca ostvareno. I mislim da je to ajmo to tako reći temelj svakog razumnog demokratskog društva. No ja ću se u svojem kratkom izlaganju posvetiti projektima, projekti su jako bitni kao što i sami znate mi živimo u državi projekata, sve je projekt. Imamo jedan veličanstveni projekt koji nam je predstavljen 2016. do danas evo prošlo je gotovo sedam godina, taj se projekt zove Slavonija, Baranja i Srijem. U njega je do sada upumpana impresivna cifra od gotovo da se ne usudim reći zato što svakom normalnom čovjeku stvara izuzetnu nelagodu neću čak niti spominjati. Pet slavonskih županija koje su u tome trenutku bile među najnerazvijenijim regijama EU sa stopom razvijenosti 30 do 35% EU-a ušle su u taj projekt. Prošlo je drage moje dame i gospodo strašno puno vremena. Trenutni rezultati su pad broja stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji od 15% pa i više, pad stanovnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 20% pa i više osim jednog grada kojim vlada neki drugi čovjek ali njega nećemo sad ovdje spominjati, jer nema potrebe niti vremena niti mjesta. Što je točno izašlo iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem? U mojoj replici poštovanom gospodinu državnom tajniku već upitane vinarije Galić i Tolušić koji je benefit hrvatskog čovjeka i slavonskog čovjeka od gradnje te dvije mega vinarije osim da eventualno tu i tamo neki slavonski čovjek tamo radi kao berač grožđa u trenutku kada se to radi? Nikakav! A oba ta projekta trenutno su pod lupom europskih pa i hrvatskih istražitelja. Da ne kažemo o onome što je stvarno duboko zabrinjavajuće da su novce dobile tvrtke koje su iz Slavonije, ali samo nominalno, koje su tim novcima nećete vjerovati obnavljali hotele na jadranskim otocima. Pa dobro, doslovno da se netko zapita tko je tu lud? Tko je tu lud i koji kaže da ćemo novcima za Slavoniju, Baranju i Srijem graditi nečiji privatni projekt na jadranskom otoku? Taj projekt je kasnije naravno nestao. Rečeno je da je tu stavljen greškom. U Virovitici otvoren je Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu. 41 milijun što hrvatskog, što europskog novca. Govorim o starohrvatskim kunama. To je trebao biti temelj buduće virovitičke sirane i mljekare, ali ima jedan problem. Taj centar dan danas stoji zatvoren, jer ne da nema novca, nema mlijeka. Nema mlijeka jer su lokalni mljekari, lokalni kravari zatvorili svoje farme. Objasnite mi još jednom, ako treba kleknut ću ovdje pred svima vama da vas pitam koja je to država koja investira novac u nešto što se ne isplati? Dakle, stvari ne rade ozbiljne i odgovorne države. A što tek kada bismo recimo spomenuli nedavni posjet poštovanog gospodina premijera jednom od gotovo pa najuspješnijih projekata Slavonije, Baranje i Srijema pazite vi molim vas benefit za slavonskog čovjeka muzej bećarca. Muzej bećarca je nešto u što smo svi mi građani Hrvatske uložili novac. Tamo je bio naš premijer, otpjevao je čak jedan dosta duhoviti bećarac. Hoćemo li drage moje dame i gospodo sutradan kada ćemo ispraćati nove i nove generacije slavonskih mladića i djevojaka za druge zemlje dozvoliti da ipak prije nego sjednu u autobus ili avion posjete besplatno muzej bećarca pa da im se tamo otpjeva kako bi mi Zagorci rekli jedna „putna“. Je li to cilj, je li u tome smjeru ulažemo novac, ozbiljan novac kao što je rekao poštovani gospodin Zrinušić, državni tajnik. No, kako bi rekli u tv prodaji niti to nije sve, projekt Slavonije, Baranje i Srijema nije jedini. Dame i gospodo nama je predstavljen sporazum za razvojno desetljeće sjeverne Hrvatske. Bili su tamo svi, pet župana, predsjednik Vlade, neki ministri koji sada više na žalost nisu ministri, neki nisu više niti na slobodi. I opet imamo istu stvar hoćemo li ulagati naš novac i ove ogromne potpore da sad ne čitam sve ovo ali duboko sam zabrinut jer ono što stalno govorimo mi kako nas naziva premijer „strančica“, „strančica“ koja govori samo jednu mantru proizvodnja, proizvodnja, proizvodnja. U to treba ulagati novac, a ne drage moje dame i gospodo u digitalno društvo turizam, kreativno društvo. Da, apsolutno treba, ali one dolaze tek kada sredimo osnovne stvari. Uvijek volim usporediti državu sa kućom. Može li vlasnik kuće odlučiti promijeniti tepih u dnevnom boravku dok na kući nema krov. Ne može drage moje dame i gospodo. Tome služe ove potpore. Odgovorno društvo, odgovorna vlast, odgovorna Vlada, državne potpore koristi za razvoj vlastite proizvodnje, uspješnost vlastitog čovjeka i na koncu njegov ostanak ovdje u Hrvatskoj. Veliko je pitanje je li ljudima koji trenutno vladaju Hrvatskom to u interesu. Gospodin Mišel Jakšić, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Izvješće o dodjeli potpora za 2021. godinu i ono što sigurno treba reći u samom početku da je ono tehnički obrađeno, isprezentirano na korektan računovodstveni način i stvarno nije nešto u što se treba trošiti previše riječi kako izgleda i koji je fond. Kao što i činjenice da je to za period kad je bilo podosta potpora i vezanih uz samu covid krizu, covid pandemiju što je i vidljivo u samome izvješću. No ono što moram napomenuti s obzirom na sve afere koje prate državne potpore i neke istrage da mi je žao, ali mislim da je to sad krivnja Ministarstva financija i ljudi koji ovdje to danas prezentiraju što svako malo u sustavu potpora izleti van neki kostur iz ormara i što se pojavi neka nova istraga, neka nova afera koja naravno svim građanima ove zemlje ostavlja gorak okus u ustima, jer se postavlja pitanje zašto postoje u diobi naših novaca neki koji su jednakiji i koji na kraju dana imaju veća prava iz nekih čudnih očito sumnjivih razloga. Isto tako kad pričamo o samom sustavu državnih potpora bilo bi dobro da se napravi jednom jedna velika analiza kako su se one reflektirale i na demografiju o kojoj je pričao moj prethodnik i ne mislim sad samo na razvojni sporazum Slavonija. Mogli bi navesti sve razvojne sporazume i sve županije u ovoj zemlji jer na žalost imamo malo općina, gradova i županija koje imaju bilo kakav iskorak u broju stanovništva i ne mislim da je to krivica ove Vlade. To je nešto što traje 30 godina i tu nam treba jedan snažan switch i jedan snažan zaokret. I možda kad bi znali što dobivamo s tim potporama i kakav je bio rezultat bi u nekim budućim vremenima mogli drugačije planirati, predstavljati te same potpore i znati da će te potpore imati neki smisao da ljudi ostanu u ovoj zemlji. Iako moram reći svoj osobni stav, za to nisu dosta samo potpore. Za to ćemo trebati jako, jako puno raditi na povratku vjere u institucije ove zemlje. Drugi aspekt je i tu se sad preklapa covid pandemija i 2021. godina koja nam je pokazala jako puno felera u našem gospodarskom sustavu, u našim proizvođačkim djelatnostima. I sami smo vidjeli u kakvim problemima smo se potencijalno mogli naći da su granice ostale dulje zatvorene, jer je bilo jasno vidljivo da smo u puno industrija i u puno prehrambene proizvodnje debelo u minusu i nismo u stanju proizvesti onoliko koliko je potrebno za potrebe našeg građanstva. A nije da nemamo zemlju, nije da nemamo mogućnosti, da ne postoje resursi koji su ovdje s kojima bi mogli raditi i davati puno više. Zašto sam to rekao? Zato jer činjenica je da nismo coronu iskoristili da pokrenemo reforme koje nam je corona pokazala da su nam potrebne ni u zdravstvenom, ni u obrazovnom, da sad ne nabrajam kojim sustavima, a pogotovo ne kad pričamo o poljoprivredi, gospodarstvu, industriji, jer bojim se da osim toga što smo upucavali potpore nismo pokušali strukturno promijeniti apsolutno ništa. Dakle, nikakav zaokret se nije pokušao napraviti, a jednostavnog smo stava da bi barem analiza što te potpore uz to što se isplaćuju donose i da li su napravljeni sa tim potporama ikakvi pomaci bi isto bilo nešto što bi bilo dobro znati, vidjeti za neke buduće planove razvoja. Jer godinama raspravljamo o mljekarstvu, o poljoprivredi, da sad ne nabrajamo kulture i iz godine u godinu dobivamo analize koliko potpora odlazi. I to sad nije sto eura, to su milijoni, to su milijarde pogotovo ako akumuliramo dulji vremenski period. A jedino što je konstanta da nam pada proizvodnja i u ratarstvu i u stočarstvu i da sve manje smo blizu onih želja koje moramo doseći da bismo bili samodostatni. Tako da je to isto nešto što bi voljeli vidjeti u ovim izvješćima i mislimo da bi nam svima zajedno to podosta koristilo u nekim budućim planovima za stvaranje konkurentnijeg i snažnijeg gospodarstva, poljoprivrede, pa i stvaranja uvjeta da ljudi ostanu živjeti i stvarati svoj život u ovoj zemlji. I na samome kraju kad pričamo o potporama, a tiču se HEP-a i energenata naravno da nitko neće biti protiv toga da se rade intervencije i da se sačuva standard građana koliko god on bio na udaru inflacije. Ali mislim da bi saborski zastupnici trebali dobivati odgovore koji je plan za dan poslije, što će se događati sa HEP-om u vremenu koje je pred nama, na koji način će se to u nekim drugim fazama reflektirati na građane i gospodarstvo jer jako dobro znamo da energetski nismo samodostatni. Jako dobro znamo da smo i tu propustili jako puno vlakova. Imali smo prilike slušati nakon posljednje afere u INA-i da eto ćemo sad sve promijeniti, da će korumpirani odgovarati, da neće više Mađari imati samo, mogućnost samovolje u odlučivanju. Prošlo je sad već šest, apsolutno se ništa nije promijenilo osim što su došli neki novi ljudi u upravu INA-e. Tako da i tu bi bilo dobro da imamo informacije što će se događati sa energentima, ali i koliko će to na kraju sve skupa koštati i tko će to platiti. Hvala vam lijepa. I vama. Gospodin Pavić, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, gospodine tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo malo nas je ostalo, ali mislim sa razlogom. Već smo rekli u svojim replikama, nas nekolicina iz oporbe. Rekao sam to i na raspravi kad smo imali Izvješće za 2020. godinu. Šteta je i stvarno poražavajuće da ne možemo dobiti podatke da bismo imali transparentni prikaz o tome tko je dobio potporu, u kojem iznosu i nakon toga kako su se te potpore potrošile, odnosno koji su rezultati trošenja tog novca. Naime, već smo nekoliko puta ovdje tražili da se uz izvješća koja se daju za novac koji ide iz proračuna ili ide iz EU, iz fondova EU da nam se jasno predoči tko je koliko dobio, kako je to potrošio i koji su bili rezultati. Ako ne zbog drugog onda zbog toga da se vidi što možemo napraviti da bude to bolje u budućem razdoblju. Evo danas je tajnik rekao i sam da stvarno ne vidi razloga zašto se to ne bi moglo napraviti, odnosno da nije pitao u ministarstvu može li se to napraviti ili ne može. Ali evo samo da napomenem da svi kada se nabrajaju oni primaoci potpora da ima tamo navedeno primaoci potpora po visini visini potpore. Prema tome, oni su već tamo posloženi po nekakvim iznosima koje su dobili, ali ti iznosi nisu u tom izvješću navedeni. Skrenuo bih pozornost tajniku s obzirom na to da Sabor ima izuzetno dobru i kvalitetnu ekipu u IT-u da ne bi bio problem da se ti podaci koji postoje u ministarstvima da se dostave našem saborskom ET-u i da se napravi stvarno multimedijski dokument koji bi imao linkove na pojedine tablice vezane za, i za potpore i za davaoce potpora i za primatelje potpora i kasnije za rezultate. Zašto multimedijski? Zato što bismo onda imali i nekakve slike i nekakve grafikone, imali bi tekstove. Mogli bismo imati i ostale medije ukoliko je to sastavni dio neke dokumentacije koja postoji u ministarstvima, a vjerojatno postoji. Pa evo apeliram na gospodina tajnika da za sljedeći puta kad će biti izvješće za 2021. godinu za potpore pojedinaca za 2021. godinu da nam se to izvješće dostavi u tom formatu, da imamo izvješće sa linkovima na pojedine tablice koje možemo pročitati na internetu. Ne trebamo štampati te papire, ne trebamo trošiti papir i ne trebamo trošiti ostale resurse jer to možemo sve vidjeti onda na svojim računalima, odnosno na pametnim telefonima. Skrenuo bih pozornost da potpore u Hrvatskoj za 2021. godinu su dijelili davatelji kojih ima ukupno 22. Znači imamo 22 davatelja i svaki od tih davatelja bi trebao voditi računa o tome da ona potpora koja je dana da je potrošena namjenski i da ima neki rezultat. E sad, mi ne znamo imaju li ti davatelji potpora stvarno te analize, jesu li ih radili, imaju li unutar ministarstva, odnosno unutar agencija i banaka i banaka obvezu i podjelu zadataka takvu da netko te podatke prikuplja i da ih analizira i obrađuje. Ali u svakom slučaju ukoliko ih nisu oni obradili molimo mi da se daju nama pa ćemo mi sami analizirati i dobiti ono što nas interesira od podataka. Naravno taj popis u kojem piše da je ne znam stotinjak firmi koje su nabrojene tamo dobilo ukupno sto milijuna kuna to nikome ništa ne znači. Nadalje osvrnuo bih se na to evo nije to niti jednostavno pratiti s obzirom da ovdje kad se govori o potporama govorimo o tim nekim horizontalnim pravilima, pa onda na nekakva posebna sektorska pravila pa imamo regionalna tako da imamo tu više kriterija i načina za dobivanje tih potpora. Ali moram vam reći evo imam prijatelja koji se bavi poljoprivredom koji mi se žali, a obrađuje jako puno zemljišta i ne može na njega dobivati poticaj zbog toga jer su imovinsko-pravni odnosi u Zagorju takvi kakvi jesu i jednostavno vlasnici tih zemljišta je tko zna gdje. Vlasnik zemljišta je tko zna gdje. On to zemljište iznajmljuje od onih koji su to zemljište koristili i ne može dobiti poticaj. Ne može dobiti nikakav novac za razliku od kolege njegovog koji taj novac dobiva bez problema i uvijek ga prijeđe za pola boda ili bod. Bilo bi interesantno vidjeti zašto je do te razlike došlo, gdje je taj bod bio odnosno gdje se desila ta razlika. I ono sad neću analizirati sve ono što piše u ovom izvješću, ali ću se osvrnuti na jedan dio izvješća koji se tiče prometa i potpore koje su dane HŽ-u i to HŽ-u Putničkom prijevozu. Znači u 2021. godini je HŽ-u Putničkom prijevozu dano 495 milijuna kuna. E sad, naravno ne poznajemo sve poslovne subjekte koji su dobili te potpore. Ne možemo znati kako su utrošili taj novac, ali ja ću vam reći s obzirom na to da imam iskustvo ne osobno, ali od moje djece koja putuju vlakom do Zagreba i natrag i njihovi prijatelji, znači HŽ je samo u 2021. godini dobio 4,5 milijuna kuna, a od Krapine do Zagreba se putuje između sat i pol do dva sata, negdje između 50 i 60 km. Jedan dobar biciklista dođe prije do Zagreba. Eto, toliko o potporama, toliko o trošenju tih sredstava. A istovremeno da vam kažem još jednu informaciju, pa vas molim da to prenesete ministru prometa. Vlakovi koji putuju u jutro su toliko puni, da putnici doslovce vise iz tih vagona. Ne znam zbog čega se daje onda novac ako se ne postižu efekti koji bi se trebali ostvariti, pa barem na tim relacijama koje su još uvijek prometne, jer smo čuli da zapravo u Slavoniji vlakovi više nemaju koga prevoziti. Tako da gospodine tajniče ona primjedba koja je bila na prošlom izvješću, a to je da je izvješće trebalo biti malo opširnije, da bismo trebali imati tablice sa podacima o tome tko je primio koliku potporu, koji su bili rezultati tih potpora, analize. Naravno da se ne može analizirati sve s obzirom da će te potpore nekome biti investicija možda i kroz dvije godine, pa će se nakon par godina tek vidjeti pravi efekti. Ali dajte nam te podatke s obzirom da te podatke imate u svim ministarstvima, agencijama koje su davale potpore i da vidimo što možemo sa tim podacima napraviti, možemo li izvući nekakve pametne zaključke. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođa Ružica Vukovac, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Kako smo čuli pravila za dodjelu potpora strukturirana su na način da kategorije potpora koje najviše utječu na narušavanje tržišnog natjecanja odobrava isključivo Europska komisija za razliku od horizontalnih potpora koje su ukoliko ispunjavaju uvjete iz Uredbe 651/2014 i svih njenih izmjena i dopuna izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji. U ovom izvješću naravno meni je najzanimljivije pratiti sektor poljoprivrede. U RH u 2021.g. dodijeljene su potpore u sektoru poljoprivrede i ribarstva u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi kuna što predstavlja smanjenje za 104,6 milijuna ili 1,4% u odnosu na 2020.g. kada su potpore dodijeljene u iznosu od 7,6 milijardi kuna. Tijekom 2021.g. poljoprivrednici su se žalili na smanjenje iznosa potpora za izravna plaćanja prema Ministarstvu poljoprivrede no kako se sjećamo ministrica je ove navode odlučno negirala pa čak i u ovom visokom domu. Iako se iz ovih tabelarnih prikaza ne vidi detaljno gdje se dogodilo smanjenje, no s obzirom da se radi o iznosu od 105 milijuna kuna zasigurno jeste riječ je o izravnim plaćanjima za poljoprivrednu proizvodnju i tu su nažalost poljoprivrednici bili u pravu. Što će tek selo proživjeti i preživjeti tijekom 2023. ostaje za vidjeti obzirom su novi uvjeti za isplate potpore najrigorozniji koje smo do sada imali. Svemu dodajem kako hrvatsko selo iako su već započeli rokovi za predaju zahtjeva za potpore nema pojma o tome što će se od njih tražiti. Prve edukacije koje su se u najmanju ruku trebale održavati prije jesenske sjetve prošle godine dogovorene su tek za travanj ove godine i naravno na jednoj jedinoj koja se odvija u Slavoniji dakle u Osijeku odavno nema više mjesta za prijavu. Nema druge ako Slavonci žele znati pod kojim uvjetima će moći naučiti za što će uopće moći doći do potpora moraju sjesti na autobus i otputovati u Split ili u Rijeku. Eto tako funkcionira u Hrvatskoj educiranje naših poljoprivrednika u tome kako do potpora. Dodatno sam zgrožena iznosima koje analizirate u trećem poglavlju, dakle naveli ste detaljno analizu potpora u poljoprivredi pa onda čitamo, čak 24.000 kuna za privremenu izvanrednu pomoć za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi zbog covida-19 24.000 kuna, 6.900 kuna za mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, 4.511 kuna za zdravstvenu zaštitu životinja, 2.200 kuna za nacionalni program potpore ovčarstvu i kozarstvu, čak 1.100 kuna za nacionalne potpore proizvođačima u sektoru govedarstva. Pa šteta ove tinte koja se potrošila. Ne znam je li hrvatska javnost zna da je jedna injekcija antibiotika uz dolazak veterinara na gospodarstvo oko 1.000 kuna. Čitam dalje cijelih 211,23 kune za potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla. Ne mogu se načuditi izdašnosti potpora sektoru stočarstva. Vratimo se na aktualnije teme vezano uz isplatu potpora. Jasno mi je da se izvješće ne bavi malverzacijama s potporama no zašto ne bi? Toliko toga je kompromitirano kod dodjela potpora da se u izvješću trebalo dodati rubriku vjerovali ili ne. Od navedenih iznosa koji su predmet rasprava ukradeno je više od 300 milijuna eura, tako barem tvrdi Laura Kovesi. Hrvatska je daleko najgora članica EU kada su u pitanju istrage europskog tijekom prošle godine, da je u Hrvatskoj tijekom prošle godine pokrenuo 23 istrage zbog sumnje u malverzacije s europskim novcem u ukupnoj vrijednosti od 313,6 milijuna eura. Pribroje li se tome i tri istrage naslijeđene iz godine prije kada je europski ured počeo raditi u Hrvatskoj su lani tužitelji Laure Kovesi vodili 26 istraga, a ukupna šteta nanesena kaznenim djelima procijenjena je na 324,1 milijun eura. Pravo je pitanje kako je naš i koliko je naš sustav isplata potpora otporan na korupciju i na malverzacije? Pa onda podsjetimo samo na neke krađe novca kroz potpore. Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ovih je dana započelo razmatrati osnovanost optužnice europskog tužiteljstva u aferi Softver. Podsjećam većina i zna riječ je o sumnjivoj nabavci softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU o čemu su nas mediji izvještavali još 2019. da bi krajem 2021. zbog toga bila u konačnici uhićena i bivša ministrica Gabrijela Žalac. Sada su s njom optuženi i nekadašnji šef SAFU-a Agencije koja nadzire trošenje europskih novaca isplate potpora Tomislav Petric te poduzetnici Marko Jukić iz tvrtke Ampelos i Mladen Šimunac konzultant blizak Gabrijeli Žalac. Europsko tužiteljstvo tvrdi da je cijena Softvera bila nerealna, naime Žalac ga je platila 1,73 milijuna eura odnosno 12,9 milijuna kuna dok su vještaci utvrdili da je realna cijena iznosila otprilike 360.000 eura odnosno samo 2,7 milijuna kuna. Šimunac i Jukić odmah su podigli isplaćeni iznos, a europsko tužiteljstvo zaključuje da je proračun EU time pričinjena šteta od najmanje milijun eura, dok je državni proračun RH oštećen za gotovo 300.000 eura. Također iz medija saznajemo da će Žalac ovu optužnicu pokušati rušiti tako što će tvrditi da su dokazi protiv nje nezakoniti. Među ostalima na popisu nezakonitih dokaza navest će se kako doznajemo i poruke što ih je razmjenjivala s Josipom Rimac bivšom HDZ-ovom državnom tajnicom. Njih su dvije kako proizlazi iz poruka pronađenih u mobitelu Josipe Rimac u sitne noćne sate komentirale upravo spornu kupovinu Softvera zazivajući pri tom pomoć pomoć AP-a u nastavku te javne nabave. Policija je u srpnju prošle godine pokucala i na vratima obiteljske kuće bivšeg Plenkovićevog potpredsjednika Vlade i ministra Tomislava Tolušića u Virovitici, Tolušić je uhićen po nalogu Europskog javnog tužitelja zbog sumnje da je nelegalno izvlačio eu novac kroz poticaj za svoju vinariju. Radi se o najmanje dva krimena koja se tiču ozbiljnog kriminala s europskim novcem. U prvom slučaju se sumnja da je tuđi vinograd lažno prikazao kao svoju oranicu da bi dobio 2,5 milijuna kuna, a u drugom da je lažirao da posjeduje pola od 4,5 milijuna kuna kako bi drugu polovicu dobio bespovratno iz EU. U dva odvojena slučaja izvlačenja europskog novca, sumnja se, Tolušić si je pokušao nelegalno pribaviti više od 4 milijuna kuna, a od toga mu je isplaćeno najmanje oko 2 milijuna. Uz Tolušića je uhićen i državni službenik iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji mu je navodno pomagao. Policija je po nalogu USKOK-a 19. veljače prošle godine privela Darka Horvata, tadašnjeg ministra obnove u vladi Andreja Plenkovića. USKOK je kasnije protiv njega podigao optužnicu, Darko Horvat tereti se za zloupotrebu položaja i ovlasti kojom je prouzročena velika financijska šteta, ali i trgovinu utjecajem, a sve zbog nezakonito isplaćenih potpora. U kategoriju rijetkih slavonskih tajkuna zasigurno spada i već spomenut danas Josip Galić, bogataš iz požeškog kraja, poznat i kao kutjevački vinar u čije je prostorije nedavno upala policija. Inače, pretraga Galićeva ureda objavljena, obavljena po nalogu ŽDO-a iz Slavonskog Broda, a povezana je s istragom Europskog ureda za borbu protiv prijevara OLAF-a koji istražuje nezakonite radnje vezane uz izgradnju Galićeve kutjevačke vinarije koja je stajala čak 7,2 7,2 milijuna eura, a koja je dijelom financirana iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Sve u svemu, Josip Galić smatra se poduzetnikom bliskim HDZ-u, a europske institucije već su nalagale da se poništi podjela sredstava koja su odnosila na natječaj iz tzv. vinske omotnice. Ta sredstva ovom su kutjevačkom vinaru dodijeljena ranije putem Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, a namijenjena su za podizanje nove zgrade vinarije upravo u Kutjevu čija vrijednost procijenjena na 7 milijuna kuna. Istragu koju je proveo OLAF utvrđeno je da je tijekom izgradnje vinarije došlo do malverzacija i zlouporaba kod odabira proizvođača radova pošto je jedan od podizvođača bila tvrtka Presoflex u vlasništvu Galićeva sina. Odluka o tome da Galić mora vratiti 10 milijuna kuna u njegovoj vinariji izazvala je ozbiljan šok nakon kojega se vinar onda krenuo i pravno obračunavati s odredbom koju, kako smatra, kako kaže, smatra nezakonitom. U požeškom kraju nazivaju ga dijelom skupine kojoj pripada donedavni saborski zastupnik HDZ-a Franjo Lucić, zanimljivo je kako je dobar dio ovih poduzetnika i na popisu korisnika sredstava iz Plenkovićevog projekta Slavonija, pa je tako, primjera radi, Lucićev sin Tomislav koji nije nikad ranije bavio se poljoprivredom, preko ovog fonda .../Upadica: Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da, ali uvijek se može rečenica završiti, to sam rekao više puta. Vidio sam, vi, da se mi razumijemo u jednu stvar. Ja nikad ne ulazim u sadržaj onoga što se kaže, vidio sam negodovanja, neki put ih vidim s ove strane, sad sam Ja u sadržaj ne ulazim. Imate 100 mogućnosti da odgovarate na sve što je rečeno. G. Okroša, Klub zastupnika HDZ-a.

uvaženi državni tajniče g. Zrinušić sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Evo imali smo prilike čuti Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. g. podnijeto od strane Odbora za financije i državni proračun, a sadrži analitički prikaz svih državnih potpora i potpora male vrijednosti dodijeljenih u RH u 2021. g. s revidiranim podacima o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti za 2019. i 2020. g. Navedeno Izvješće uključuje i potpore poljoprivredi i ribarstvu te potpore male vrijednosti. U 2021. g. primjećuje se blago smanjenje dodijeljenih državnih potpora u odnosu na 2020. g. u iznosu od 4,2%. Ukupno dodijeljene državne potpore iznosile su 20,2, milijarde kuna. Kada se gleda udio državnih potpora u BDP-u iznosio iznosio je 4,68% BDP-a, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje za 0,89 postotnih te su također, manje i potpore dodijeljene po zaposlenom i iznose 12 807,86 kn. U strukturi dodijeljenih potpora, potpore u industriji i uslugama iznosile su ukupno 12,6 milijarda kuna, što predstavlja primjetno blago smanjenje za 5,8% u odnosu na prethodnu godinu. Te potpore čine 62,5% ukupnih potpora ili 2,92% udjela u BDP-u. Potpore Potpore za poljoprivredu i ribarstvo iznosile su 7,6 milijardi kuna ili nešto više 1 milijardu eura, što predstavlja 37,5% udjela u ukupno dodijeljenim potporama i 1,76% BDP-a BDP-a te su manje za 1,4% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno dodijeljenih državnih potpora u industriji i uslugama, sektorske potpore iznosile su 5,6 milijardi kuna, što čini 44,7% ukupnih potpora u industriji i uslugama, dok su horizontalne potpore, uključujući regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini iznosile 3,7 milijardi kuna s udjelom od 29,6%. Potpore podrške gospodarstvu u Covid-19 pandemiji iznosile su 3,2 milijarde kuna te su činile 25,7% udjela u potporama industriji i uslugama. Udio potpora koje su dodijeljene za ublažavanje negativnih gospodarskih utjecaja pandemije bolesti Covid-19 bitno su utjecale na strukturu dodijeljenih potpora, što se nastavlja jednim dijelom i u 2022. g., a kao odgovor na teškoće koje su dijelom posljedica ratnih zbivanja u Ukrajini, ali i drugih gospodarskih poremećaja, posebice onih koji se odnose na energetski sektor i cjenovne šokove izazvane poremećajem u lancu opskrbe. U okviru dodijeljenih potpora, potpore male vrijednosti ili tzv. de minimis potpore dodijeljene su u iznosu od 1,4 milijarde kuna što je manje za 9,1% u odnosu na prethodnu godinu, a pri tom je udio de minimis potpora u BDP-u iznosio 0,34%. Potrebno je uzeti u obzir unatoč svim krizama i poteškoćama u gospodarstvu uključujući i posljedice potresa te učinaka pandemije tijekom 2021.g. primjetno je smanjenje odnosa dodijeljenih potpora pri čemu je primjetno kako nije došlo do povećanja udjela tzv. dobrih horizontalnih državnih potpora u odnosu na sektorske potpore što se u značajnom može objasniti mjerama gospodarske politike koje su bile usmjerene očuvanju gospodarstva i ublažavanju negativnih utjecaja pandemije bolesti covid-19. Za očekivati je da će u narednim razdobljima kretanje potpora ovisiti o mjerama koje su uključene u NPOO koji se u jednom bitnom dijelu oslanjan upravo na potpore. U okviru samog osvrta na prikazano izvješće potrebno je sagledati širi okvir dodjele državnih potpora od 2020.g. koji je bio posljedica pandemije bolesti covid-19, pa sve do rata u Ukrajini i ove energetske krize. Na taj se način može bolje sagledati ova problematika u kontekstu širih ekonomskih mjera i različitih sektorskih politika na zajedničkom tržištu EU. Naime, kada govorimo o državnim potporama od ožujka 2020. pa sve do lipnja 2022.g. Europska komisija je odredila tzv. privremeni okvir u kojem se olakšava proces dodjele državnih potpora na koje je pratilo smanjenje različitih kriterija, a zbog okolnosti i izvanrednih događaja koji prijete narušavanjem makroekonomskih stabilnosti. Zbog ratnih zbivanja u Ukrajini i cijene energenata u ožujku 2022.g. donijet je privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama, pri čemu je isti omogućio dodjelu državnih potpora koje se dodjeljuju iz znatno ublažene kriterije od uobičajenih. Kako su se kriza i rat u Ukrajini dodatno zaoštravali i različitim mjerama poput Inflation Reduction Act usvojenom u SAD-u došlo je do ogromnog rasta subvencioniranja poduzetnika što je izvan uobičajenih pravila i ugrožava dosadašnja pravila koja su vrijedila i na globalnoj razini. Odgovor Europske komisije zbog takvih subvencijskih politika uslijedio je donošenjem novog privremenog okvira. Novim privremenim okvirom mijenja se i djelomično produlje privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama, a koji je donesen prije točno godinu dana 23. ožujka 2022.g. kako bi se državama članicama omogućilo da podrže gospodarstvo u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine i koji je već mijenjan dva puta 20. srpnja 2022.g. i 28. listopada iste godine. Mjere sadržane u privremenom okviru pomoći će državama članicama i u provedbi posebnih projekata koji su u njihovoj nadležnosti u okviru nacionalnih planova oporavka i otpornosti, produljuje se i mogućnost da države članice dalje podupiru mjere potrebne za prelazak na industriju s nultom stopom emisija. To se posebno odnosi na programe za ubrzanje uvođenja obnovljivih izvora energije i pohranu energije te na programe za dekarbonizaciju industrijskih proizvodnih procesa koje države članice sada mogu realizirati do 31. prosinca 2025.g., dakle u narednom razdoblju će biti prisutna situacija u kojoj se dodjeljuju državne potpore u znatno većim iznosima i uz bitno olabavljenje mjera kod ispunjavanja uvjeta za državne potpore. Stoga je za očekivati u narednom razdoblju dodjelu državnih potpora kojima se djeluje u korist poduzetnika suočenih s teškoćama uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, ali i na globalnoj razini koja je itekako uočljiva kroz dodjelu subvencija čime se u mnogome dovodi do distorzija tržišnog natjecanja. Odmjerenim mjerama od strane komisije i provedbi ispravnih programa usmjerenih poduzetnicima svrha je izbjeći derogiranja pravila o državnim potporama koje može uzrokovati produbljivanje jaza između bogatih i manje bogatih država članica što će u konačnici imati posljedicu dodatnog fragmentiranja gospodarstva EU. Djelovanje na takav način uz zaobilaženje pravila o državnim potporama donijelo bi više negativnosti nego koristi unutar gospodarskog prostora EU. Naime, mjere kojima bi se zaobilazila pravila o državnim potporama mogle bi se rezultirati u još obilatijem financiranju kroz različite vidove subvencija. Time bi se umanjila konkurentnost poduzetnika unutar pojedinih eu regija. Ukoliko se u takvim okvirima ne osiguraju mjere koje će umanjiti ove negativne distorzije na tržišno natjecanje dovelo bi do stvaranja dodatnih makroekonomskih neravnoteža. Isto je potrebno prepoznati i uzeti u obzir prilikom kreiranja budućih mjera. Uvjereni smo kako će mjere Komisije osigurati adekvatan odgovor na sadašnje gospodarske izazove uz istovremeno očuvanje sustava i pravila o državnim potporama koje može nepromišljenim derogiranjem biti nepovratno narušeno uz očigledne negativne učinke na države članice koje ne raspolažu dovoljnim fiskalnim odnosno financijskim kapacitetima i u korist bogatijih i gospodarski jačih država članica što bi bilo i u suprotnosti sa samim Ugovorom o funkcioniranju EU. Zaključno, a pored svega iznijetog očito je kako se cjelokupni sustav i okviri dodjele državnih potpora od 2020.g. pa sve do danas nalaze u specifičnom režimu koji će predstavljati adekvatan odgovor na sve izazove unutar prostora EU. Samim time određenje kretanja dodijeljenih državnih potpora za 2021.g. i za sljedeća razdoblja bit će pod utjecajem ovih novih mjera i ovisit će o sistematskim rizicima na razini cijele EU. Zaključno klub HDZ-a podržat će Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021.g. Zahvaljujem.

Mislim da smo svi ovdje zaključili pa čak su se i neki od predlagatelja složili da je jedan od ključnih problema ovakvog izvještaja jest da vidimo brojke, ali zapravo ne znamo što one znače, odnosno ne znamo koliko su milijarde koje se pobrajaju u ovom Izvještaju zapravo utjecale na ostvarenje strateških ciljeva, posebno onih ciljeva koje smo u Strategiji razvoja Hrvatske kao naše nacionalne ciljeve. Mislim da bi to bilo bitno, s obzirom da ako se ne varam, ove subvencije koje su ovdje navedene čine jedan značajan dio rashoda RH, čini mi se nešto manje od 5% ukupnih rashoda i ne radi se zapravo o beznačajnim sredstvima. Dakle osim što ne znamo koji je utjecaj ukupne alokacije na ostvarenje ciljeva iz razvojne strategije, ono što još ne znamo jer naravno, ovdje nemamo te podatke jest koji je specifični utjecaj subvencije u pojedinom sektoru ili po pojedinom području, pa tako ne znamo kako više od 5 milijardi subvencija u poljoprivredi utječe na ishode u poljoprivredi, je li? Mi ne znamo kako i koliko horizontalne potpore dane malim i srednjim poduzetnicima utječu na povećanje produktivnosti malih i srednjih poduzetnika. Zašto naglašavam produktivnosti? Zato što je jedan od ključnih problema detektiranih i od strane vanjskih i od strane unutarnjih stručnjaka ekonomskih, pa i od strane samih malih i srednjih poduzeća jest upravo niska produktivnost. Dakle znamo da nam je to ključan preduvjet za veću konkurentnost na europskom tržištu, nemamo nijedan podatak o tome kako horizontalne potpore na to utječu. Reći ću još jednu stvar. Horizontalni pristup u davanju potpora malim i srednjim poduzetnicima možda nije najbolji način kako trebamo rješavati probleme gospodarstva u Hrvatskoj jer nije svejedno u koji sektor dajemo, za što dajemo i kako to onda mjerimo s obzirom na to koje smo si ciljeve postavili i ja generalno imam problem s tim da nam je struktura subvencija takva da imamo direktne subvencije u najvećem postotku iznad 90%, a da je primjerice, a da je primjerice, kombinacija potpore i zajma gotovo nepostojeća. Ne znam da li su kolege i kolegice ovdje svjesni, međutim, upravo je Europska komisija nedavno rekla da za jačanje konkurentnosti cjelokupnog europskog gospodarstva korištenje EU fondova u novoj perspektivi za jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva je upravo preporuka da se koriste modaliteti kombiniranih subvencija sa kreditnim sredstvima. Ja sam ovdje više puta govorila da činjenica da i iz EU fondova dodjeljujemo sredstva za projekte, dakle za projektna sredstva koja se onda pravdaju znate kako i na različite načine preko onih ZNS-ova, da stvaraju veće opterećenje administrativno i birokratsko za naše poduzeće nego što im u konačnici donesu koristi i njima i što donesu svima nama kao društvu. Zašto? Jer mi raspisujemo te natječaje na način da mi vrlo usko odredimo za šta su ta sredstva namijenjena i onda ono što vam firme rade da bi došle do bilo kakvog kapitala, okej, ajde dobro, digitalizirat ćemo nešto, ajde dobro, ne možemo kupiti stroj koji nam treba, ali možemo kupit ovo, dakle umjesto da im dajemo novce za ono što im zbilja treba, mi njih tjeramo u određene kućice, u određene rovove pa onda oni te projekte napišu, pa ajde ide to radit, potroše te novce, a zapravo da nisu napravili ono što im je konkretno inicijalno trebalo. Umjesto toga mislim da bi trebali imati kreditne linije u HBOR-u koje zaista su dostupne svim poduzetnicima, i malim i srednjim i velikim za ono što njima treba, a mi kao država da im zatvaramo te kredite u onim linijama i u onim troškovima koje smo mi prepoznali kao troškove koje želimo subvencionirat. Pa onaj dio koji ide na istraživanje i razvoj ćemo reći, evo subvencioniramo 100% jer nam je bitno, jer nam je stalo do istraživanja i razvoja, pa onaj dio koji ide na zapošljavanje, 70%, onaj dio koji ide na nabavu nove tehnologije koja povećava produktivnost, ne znam, 50%, razumijete? Ali, da ne raspisujemo mi natječaj i ne govorimo njima za šta trebaju tražit sredstva nego da ta sredstva, kao i svaki normalan poduzetnik u svijetu traže u banci i ako imaju dobar i održiv projekt, dobit će novce, a ako je taj projekt još k tome utječe na ispunjenje naših strateških ciljeva kao države, e onda će dobit i subvencionirano zatvaranje dijelova tih kredita i to bi nam zapravo omogućilo puno širi pristup malim i srednjim poduzetnicima i takvom kapitalu, nama smanjilo birokraciju koju imamo oko dodjele sredstava, a da o njima da ne govorimo jer način, dobiti EU projekt, ja sam radila s puno poduzetnika oko toga. Prvo se vesele, a onda mi kažu, šta nam nisi rekla, nikad ovo ne bi tražili jer je jednostavno administracija oko toga ogromna i nije prilagođena onome šta je zapravo biznis, a to je da stvari dnevno mijenjaju i da se moraju zapravo sredstva prenamjenjivati stalno. Nadalje, htjela sam nešto reći i o posebno o dva sektora koja se ovdje spominju. Subvencije u poljoprivredi, posebice u dijelu ruralnog razvoja. Dakle subvencije u dijelu ruralnog razvoja mislim da su, koliko su, 3 milijarde kuna, tako nešto. Znači 3 milijarde kuna, ja sam išla gledat mjeru po mjeru, dakle dodjeljuje se putem tim, tih intervencijskih mjera. Dakle velik, velik dio tih mjera dodjeljuje subvencije po hektru. Po hektru. Imaš jedan hektar, dobiješ toliko, imaš 100 hektara, dobiješ toliko. Naravno, ne moraš bit vlasnik i mi imamo pojavu, ozbiljan sad već fenomen ekipe koja zakupljuje ogromne dijelove poljoprivrednog zemljišta, pašnjaka primjerice, pašnjaka, na kojima ne radi ništa, ne radi ništa, ali dobiva subvencije i svi to znamo, svi znamo da to postoji. Molim? Evo, dakle gledala sam te mjere, gledala sam po čemu se sredstva dobivaju i dakle novci su određeni po hektru. I to je jedan od problema naše poljoprivrede i onda ne pratimo cijeli ciklus da kad već subvencioniramo neku granu, proizvodnju toga i toga da imamo i follow up da podržavamo industriju prerađivačku u tom dijelu koja to prerađuje i da u konačnici taj proizvod onaj glavni u obliku hrane itd. koji dođe na na tržište da bude u potpunosti naš proizvod i da bude konkurentan jer smo njegov razvoj financirali dakle doslovno od polja pa do stola. Druga stvar koju još želim reći, mali poljoprivrednici, OPG-ovi oni koji zaista proizvode stalno mi govore, fućkaš i subvencije dajte nam tržište, a mi još uvijek nismo organizirali niti za javnu nabavu tamo gdje imamo u javnom sektoru nabave hrane i pića za bolnice, vrtiće, škole da se nabavljaju sa lokala i da novac koji na to trošimo vraćamo u poljoprivredu, a to bi bio novac koji je veći od ovih ukupnih subvencija, a dali bi im tržište, mi bi dobivali kvalitetniju hranu za klince ili pacijente u bolnicama i imali bi poljoprivrednike koji mogu u petogodišnjem do desetogodišnjem periodu računati šta je to njihovo tržište koje količine moraju isporučivati i kome. Pilot program evo sada ćemo uvest u Zagrebu za škole i ako ga pilotiramo u Zagrebu i ako vidimo na koji način se on može strukturirat, zaista molim za malo razuma da se rolauta da se provede i u cijeloj Hrvatskoj. Inovacije, znači ljudi pola milijarde kuna za istraživanje, razvoj i inovacije je dato iz državnog proračuna. Evo ja sam odmah da vam kažem jedna ozbiljna tehnološka inovacija, jedna, jedna košta više, košta više. Dakle, ja znam kako izgledaju ti natječaji za inovacije u poduzećima. Imate inovacijski prvi stupanj da je zbilja nešto novo, imate nešto da je novo na našem tržištu i imate novo za firmu, to je najtajniji stupanj. I mi za to dajemo novce, mi dajemo novce da neko nabavi softver i da je to inovativno mada taj softver odavno postoji, ali evo on ga nije imao u firmi. To nisu stvarne inovacije.

(MOST)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Nadovezat ću se na raspravu kolegice Vučemilović, a i na pitanje koje sam postavio vezano uz objavu kompletnog popisa svih onih koji su ostvarili određene potpore kako bismo tom transparentnošću možda prevenirali korupcija koja nam se događa, ne samo kroz istrage Ureda europskog javnog tužitelja o kojima je govorila kolegica Vukovac nego isto tako i onoga što imamo u samoj našoj državi vezano uz dodjelu potpora. Mi znamo i rekao sam to u replici da nam je uhićen ministar Horvat, optužbe koje idu protiv bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića sada našeg kolege zastupnika koji drži vladajuću većinu isto vezano uz potpore koje su se dodjeljivale pripadnicima nacionalnih manjina, njihovim tvrtkama gdje smo imali situaciju da se u ministarstvu donose određeni popisi da g. Pupovac ide na određene zakazane sastanke pokazale su SMS poruke na koji način funkcionira to dijeljenje potpora. A onda s druge strane imamo ove situacije o kojima je govorila kolegica Vukovac gdje se zapravo istražuje europski novac i pronevjera europskog novca vezano uz ovu vladajuću koaliciju, pa je ona govorila o tome koliko se novca istražuje u Hrvatskoj, negdje oko 313,6 milijuna eura, dakle to je bilo 23 istrage u 2022., ako dodamo ove tri istrage iz 2021.g. to je ukupno 26 istraga Ureda europskog javnog tužitelja i ukupno 324 milijuna eura. Ako napravimo usporedbu s Njemačkom dakle u Njemačkoj je to ako uzmemo broj stanovnika dakle 3,5 puta više novca europskog se u Hrvatskoj se istražuje zbog pronevjera u Hrvatskoj nego u Njemačkoj. I Hrvatska je po tim brojkama, znam da kolegi Boriću to nije ugodno slušat, al to su činjenice, to su brojke, to je istina. Hrvatska je najkorumpiranija zemlja EU. I u tome u velikoj mjeri sudjeluju, to pokazuju istrage to ne govorim ja, dakle Ured europskog javnog tužitelja pa uostalom i hrvatske institucije DORH kada govorimo o ovim slučajevima dakle Milošević, slučaj Horvat dakle radi se potporama vezano uz Hrvatske institucije uz europski novac gdje su upleteni najviši dužnosnici. Dakle, imamo aferu Softver Gabrijele Žalac o kojoj je govorila kolegica Vukovac i sada činjenicu da je taj proces u tijeku i da se u korespondenciji koja je proizišla iz tog slučaja dakle imamo najbliži krug Plenkovićevih suradnika od njegove desne ruke Marka Milića dakle glasnogovornika Vlade do našeg kolege jednog od ključnih ljudi HDZ-a Katičića HDZ-ovaca koji su postavljani u državne tvrtke Jakupčića i ostalih, ali i samog premijera koji se spominje u ovoj korespondenciji koja se sada i i to je obrana zapravo Gabrijele Žalac zatražila da se ta korespondencija izdvoji iz samoga spisa, u njima se spominje sam premijer, zapravo postavlja se pitanje zašto Ured europskog javnog tužitelja, to su ljudi koji su došli iz našeg DORH-a, Ureda europskog javnog tužitelja, zašto nisu ispitali premijera Plenkovića. Kad se njegovo ime i njegovi inicijali spominju u ovim porukama, kad je u njegovom uredu predstavljam ovaj sporni softver Gabrijele Žalac i ne samo to, proračun, odnosno rađen je rebalans proračuna u kojima su predviđena sredstva za taj sporni softver i to nakon ovog sastanka u Vladi. Onda imamo ovih dana novu situaciju gdje se događa to da nakon što je Predsjednik Republike rekao da treba utamničiti Marka Milića i ostale, imamo sastanak državne, glavne državne odvjetnice i samog premijera u Vladi. Može biti slučajnost, dakle ne mora biti povezano sa tim optužbama, ali je zanimljivo da mi o tom sastanku dok mediji nisu objavili o tom sastanku nismo znali ništa. niti bilo kakva služba zabilježba o tom sastanku glavne državne odvjetnice i samoga premijera i postavlja se pitanje što su dogovarali. Jesu li,

ja bih nastavio, ali kolega Borić me ometa sa svog mjesta, moguće da mu smeta ovo što govorim, moguće … .../Upadica: moguće da ima nekakvih problema sa onim što iznosim. .../Upadica: Puno je ljudi pa je velika buka u sabornici, ali evo, vi ako možete sada./... Nastavit ću ja, nastavit ću. .../Upadica: Sada će g. Borić bit tiho pa izvolite./... Hvala. Hvala. Dakle postavlja se pitanje je li taj sastanak Je li taj sastanak vezan uz ove istrage koje se vode protiv najužeg kruga Plenkovićevih suradnika i pitanje odgovornosti samog DORH-a, što je DORH učinio odnosno nije učinio, kako je moguće da se predmet protiv Gabrijele Žalac kiselio u ladicama DORH-a, zašto Ured europskog javnog tužitelja, odnosno OLAF nije bio obaviješten, imali smo nedavno jednu kolumnu u Večernjem listu gdje našem zastupniku Raspudiću predbacuju i kažu, Raspudić ne zna da DORH nije trebao obavijestiti Ured europskog javnog tužitelja, odnosno da nije trebao obavijestiti OLAF nego Ured europskog javnog tužitelja. Potpuno krivo. Novinari koji se bave vanjskom politikom ne znaju da uredba EU odvezuje hrvatske institucije, pa samim time i DORH na obavještavanje OLAF-a, a ne Ureda europskog javnog tužitelja, isto tako je novinar Dimitrijević obavijestio OLAF, OLAF je angažirao Ured europskog javnog tužitelja koji je onda tražio od DORH-a ovaj dakle potpuno nepoznavanje materije i u hrvatskim medijima i sasvim je logično dakle da se ovdje postavlja pitanje svega onoga što je DORH radio odnosno nije radio u ovom slučaju. kolege prije mene su više govorili o samoj temi i o potporama i to je svakako pohvalno, ja sam se, ovaj, više usredotočio na ovu korupciju kojoj svjedočimo proteklih mjeseci jer ne želim dopustiti da sva ova priča i ovo što smo imali oko najbližeg kruga Plenkovićevih suradnika i samog DORH-a padne u zaborav. to bilo teško slušati kolegi Boriću i ostalima iz HDZ-a. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Evo, završili smo s raspravom u ime klubova. Idemo na pojedinačne rasprave. Prva je kolegica Anita Pocrnić-Radošević, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, znači danas govorimo o Godišnjem izvješću o državnim potporama i potporama male vrijednosti za 2021. g. koji je izradilo Ministarstvo financija i to na temelju podataka koji daju davatelji potpora i imaju ih obvezu unesti u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti i oni su odgovorni za točnost i vjerodostojnost podataka o potporama. To se odnosi na sve razine, ministarstva, agencije, fondove, županije, zavode, znači sve one koji dodjeljuju potpore. Izvješće za 2021. g. ukazuje da je došlo do smanjenja iznosa dodijeljenih potpora u odnosu na prethodnu godinu za 4,2% pa je ukupno dodijeljeno 20,2 milijarde kuna. I prošle godine smo u raspravi naglašavali, spominjali činjenicu da su davatelji potpora većinu potpora dodjeljivali temeljem odobrenih programa potpora, a sve manje sektorski i pojedinačnim korisnicima i to je dobro i treba ustrajati na takvoj dodjeli kako bi povećali kvalitetu strukture potpora u kojoj će prevladati potpore za horizontalne To su oni koji su u široko dostupni svima, odnose se na zapošljavanje, inovacije, poduzetništvo i cjelokupan regionalni razvoj. Osvrnut ću se upravo na potpore za zapošljavanje, koje se svrstavaju pod potpore za horizontalne ciljeve ili horizontalne potpore u užem smislu. Potpore za zapošljavanje dodijeljene su u 2021. g. i putem subvencija u iznosu od 359,5 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za gotovo 97 milijuna kuna ili 37% u odnosu na prethodnu godinu i udio potpora za zapošljavanje ukupno dodijeljenim potporama iznosi 1,8%, a udio potpora tih istih za zapošljavanje u BDP-u u 2021. g. iznosio je 0,8%. Davatelji potpora za zapošljavanje su HZZ i Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Isto tako, u 2021. g. dodijeljene su i potpore male vrijednosti za zapošljavanje u iznosu od 558 milijuna kuna i ukoliko ih dodamo ovim navedenim državnim potporama, možemo reći da su ukupne potpore za zapošljavanje iznosile 957,5 milijuna kuna. Također su temeljem ovog Izvješća dodijeljene i potpore za usavršavanje u iznosu od 24,1 milijuna kuna. U nastavku ću i upravo je HZZ jedini davatelj potpora za usavršavanje. U nastavku ću se osvrnuti na utrošena sredstva za potpore koje je dodjeljivao HZZ. Ona su utrošena i distribuirana kroz redoviti paket mjera aktivne politike za zapošljavanje koji sadrži 7 osnovnih mjera putem kojih je tijekom 2021. g. na tržište rada uključeno 31 401 osoba, od čega 48,6% muškaraca i 51,4% žena. Istodobno s provođenjem redovitih mjera iz programa aktivne politike zapošljavanja, tijekom 2021. g. nastavljeno i provođenje potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom koja se odnosi na poslodavce pogođene negativnim učincima pandemije i koje su se provodile i gotovo cijelu 2020. g. Od srpnja 2021. g. Zavod za zapošljavanje započeo je s provedbom programa za zadržavanje radnih mjesta kojem su uz poslodavce pogođene korona krizom obuhvaćeni i poslodavci s područja pogođenih potresom kojima su poslovni procesi smanjeni ili onemogućeni. I u 2021. g. za navedene potpore, znači za održavanje radnih mjesta i za zadržavanje radnih mjesta, za očuvanje i za zadržavanje radnih mjesta isplaćene su 4 milijarde i 825 milijuna kuna na ime, 64 774 poslodavca, čime su isplaćene potpore za plaće 286 593 radnika, znači to je bilo samo u 2021. g. Osvrnula bih se i na neke, neke stvari koje su se dogodile u međuvremenu i koje su pomogle da HZZ u mom projektu implementira niz inovativnih digitalnih usluga

Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana zastupnice, puno ste toga rekli, evo, nije vam bilo čak ni dovoljno vremena. Tema je izuzetno bitna i zanimljiva, a mene evo, zanima, pošto ste uzeli u obzir sve krize i poteškoće o kojima ste govorili, u gospodarstvu, uključujući i potrese potresa te učinaka pandemije tijekom 2021. g., rekli ste da je primjetno smanjenje iznosa dodijeljenih potpora, pri čemu je primjetno kako nije došlo do povećanja udjela tzv. dobrih horizontalnih državnih potpora u odnosu na sektorske potpore, što se u značenju možemo objasniti mjerama gospodarske politike koje su bile usmjerene u očuvanju gospodarstva i ublažavanju negativnih utjecaja pandemije bolesti Covid-19. Što se po vama, evo u ovom periodu koji je pred nama može očekivati baš u tom omjeru između sektorskih i horizontalnih potpora? **Vidović, Hvala kolega. Upravo to sam pitanje i ja postavila predlagatelju u uvodnoj replici jer vidljivo je da je iznos dodijeljenih potpora nešto smanjen, ali nije se ni išlo u onom smjeru da se povećava udio horizontalnih potpora u odnosu na sektorske, ali i sama sam vidjela iz materijala i čula od državnog tajnika da smo imali drugu situaciju, u međuvremenu smo sanirali i posljedice koronavirusa, a taj trend će se nastaviti i u 2020. g. kada smo morali ublažavati posljedice globalne ekonomske ove energetske krize zbog rata u Ukrajini i u tom smislu jednostavno i potpore se moraju dodjeljivati na onaj način kako to gospodarstvo zahtijeva. Znači idemo pomagati onima kojima u krizi najviše treba, a onda ćemo raditi na sustavnom unaprjeđenju i dodjeljivanju potpora. Hvala. Danica (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvažena kolegice. Spomenuli ste u vašoj raspravi upravo ovaj paket mjera aktivne politike zapošljavanja, 7 osnovnih mjera preko kojih je u 2021. g. zaposleno 31 400 osoba. Mjere provodi HZZ, znate li koje mjere su polučile najveći interes

i čak i za vrijeme korone 2020. g. u jednom trenutku su bile kratko obustavljene. U 2021. g. su nastavljeno i na tržište rada je uključeno preko 31 000 osoba, a što se tiče mjera koje su polučile najbolji rezultat i najveći interes, to je bila potpora za samozapošljavanje kojom je zaposleno, odnosno samozaposleno 6 332 osobe, što predstavlja 20,2% ukupno uključenih u mjere aktivne politike, nakon toga slijede potpore potpore za zapošljavanje, potpora stalni sezonac koja je naročito značajna, evo i u krajevima iz kojih vi dolaze da te osobe prebrodre između kad završi sezona do novog zapošljavanja. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Pocrnić-Radošević. Niti godinu dana nakon što je HZZ u suradnji sa Ministarstvom rada pokrenuo program vaučera za obrazovanje, na njihovim stranicama je osvanula vijest da privremeno obustavljaju podnošenje i odobravanje zahtjeva za stjecanje digitalnih vještina za zaposlene osobe. Što možemo poručiti svim onim našim zainteresiranim sugrađanima za ovaj program vaučera? Da, pročitali ste dio članka koji sam i ja isto vidla u medijima i kada bi to ostalo samo na tome, bilo bi zabrinjavajuće, međutim, zašto je došlo do privremene obustave jednog dijela vaučera? Zato što se, kada su ti vaučeri, kada su oni osmišljeni i krenuli u primjenu, zamišljeno je da će 70% vaučera biti dodijeljeno za zelene vještine, 30% za digitalne. Međutim, kada se, zaprimljeno je preko 12 tisuća zahtjeva, od čega 90% za digitalne vještine i napravljenom analizom, Zavod je morao reagirati i obustaviti primjenu vaučera za digitalne vještine, ali samo za zaposlene osobe. Jer, ono što je isto značajno kod vaučera, da je značajno veći broj korisnika vaučera se prijavljuje zaposlenih nego nezaposlenih osoba i na ovaj način se izlazi u susret i štite nezaposlene osobe kojima će se i dalje omogućiti Kolega Borić, replika. dosta važan segment države, govorimo o subvencijama i potporama i 20 milijardi kuna. To su oni sveli na nekakve obračune s ljudima koji se njima ne mogu obratiti ni na koji način, a onda pogledamo iznos, pogledamo njihove projekcije, govorimo o godini pandemije i o godini koja je prethodila godini energetske krize 2022., početku rata u Ukrajini i sve što što smo čuli od tih, od 400 tisuća koji će biti nezaposleni, o propasti države i svijeta pa do toga da eto danas, svjedočimo ničemu jer su i ovih 20 milijardi kuna itekako pomogli u tome da se to ne dogodi što su oni očekivali. Govorimo o 130 tisuća pravnih osoba, 800 tisuća zaposlenih koji su također, dobivali pomoć države da zadržimo zaposlenost i da se brzo vratimo. Što vi kažete u odnosu na ovo Izvješće i na ono što ste imali .../Upadica: Hvala./... prilike čuti o pogledu o ljudi, zastupnika na pitanje potpora u .../Govornik nije 20 i nešto milijardi kuna svakako nije mali iznos i državne potpore kad se dodjeljuju, to je rashodovna strana državnog proračuna i naravno da se daje onima kojima treba pomoći i koje treba unaprijediti, a to je hrvatsko gospodarstvo. Nadovezala bih se na ovo vaše da je bruto plaća u Hrvatskoj prosječna bruto plaća 1500 eura, da je porast BDP-a 4%, da imamo ovaj mjesec 113 tisuća nezaposlenih, a znate da smo u nekom periodu imali i 300, pa čak i do 400 tisuća nezaposlenih, a istovremeno nam i raste broj zaposlenih osoba. Milijun i 600 tisuća, gotovo nikad veći broj zaposlenih, tako da vjerujem da su i vidimo iz priloženih brojki, da su ove mjere i potpore imale smisla i da su bile dobro uložene. Hvala. **Vidović, Izvolite, kolegica Kekin, pojedinačna rasprava. Hvala vam predsjedavajući, poštovani predstavniče Ministarstva, kolegice i kolege. Dakle iz ovog Izvještaja, kao uostalom i iz onih prethodnih jer i prošle godine smo imali identičnu primjedbu, mi apsolutno ništa ne možemo zaključiti o učincima danih potpora. Mi ne znamo što se promijenilo na bolje ili možda čak i na gore nakon što smo dodijelili više od 20 milijardu kuna državnih potpora. Izvještaj kakav je pred nama mogli bismo nazvati, iz iskustva kažem, sinoć sam se time bavila, štivom za uspavljivanje. Naime, na 80-ak stranica ovog Izvještaja prikazuju se brojke, najprije u formi tablice ili grafikona, a potom i tekstualno prepričane iste tablice ili grafikoni, a evo, potom nam HDZ-ovi zastupnici sad tu u ime kluba i pojedinačno isto tako prepričavaju taj isti tekst, kao da to sami ne znamo pročitati. Dobili smo, dakle, 80-ak stranica podataka, a ono što nama treba da bismo uopće mogli odlučiti o tome hoćemo li ovaj Izvještaj prihvatiti ili ne je informacija. Dakle informacija je podatak koji stavite u neki kontekst. U ovom Izvješću kontekst potpuno izostaje. Kad bismo imali kontekst, onda bismo mogli sami interpretirati informacije i zaključiti jesu li ili nisu potpore dodijeljene svrsishodno odnosno jesu li one nečemu doprinijele ili nisu. To je valjda i smisao državnih potpora. One bi trebale doprinositi unaprjeđenju stanja u sektoru, u regiji, u industriji u kojem su dodijeljene, a ta analiza u potpunosti izostaje. Podsjetit ću da je Ministarstvo financija po Zakonu o državnim potporama obavezno, osim prikupljanja, obrade i evidentiranja državnih potpora provoditi i analizu njihove učinkovitosti, a riječ učinak u ovom se Izvješću pojavljuje 5 puta, pri čemu samo u jednom slučaju u kontekstu učinkovitosti potpore. Dozvolite da vam citiram tu rečenicu, i nadalje je dodjela navedenih potpora dobrodošla jer je imala pozitivan učinak na nastavak poslovanja poduzetnika u razdoblju od trajanja pandemije Covid-19 kada su potpore dodjeljivane velikom broju poduzetnika sukladno Privremenom okviru s ciljem ublažavanja negativnih posljedica ograničenja rada te ostalih neizbježnih poteškoća u gospodarstva koja utječu na poduzetnike. Također, su u navedenoj pandemiji Covid-19 poduzetnicima dodjeljivane i ostale vrste pomoći države koje po svojim karakteristikama ne sadrže elemente potpore, međutim, su imale izravan ili neizravan utjecaj na samo poslovanje poduzetnika odnosno ublažavanje negativnih posljedica. Ovo je možda čak i točno, no mi bismo valjda trebali u to vjerovati bez mogućnosti provjere točnosti. Naime, dio Izvještaja koji se odnosi upravo na tu vrstu potpore, ne daje nam informaciju o tome na koji su način te potpore točno pomogle gospodarstvenicima. Podaci koje smo dobili odnose se na davatelje potpora, udjele njihovih potpora u ukupnom iznosu potpora te nepotpune popise tvrtki koje su potpore dobile. Jesu li očuvali radna mjesta? Jesu li postali konkurentniji? Jesu li unaprijedili svoje poslovanje? Kakav su točno imale učinak na nastavak poslovanja te potpore, nema ni riječi. Čak ni u zaključnom poglavlju nema informacija o učincima. Tamo opet imamo ovaj put sumirane podatke, po vrsti potpora i udjelima te u odnosu na prethodne dvije godine. Drugim riječima, ni na jednom mjestu u ovom Izvještaju nemamo informaciju o tome koji je učinak potrošnje gotovo 12% proračuna za 2021. g., a to je, kolegice i kolege, tragedija za državu jer to nam pokazuje da naše institucije nisu uspjele savladati osnove upravljanja javnim politikama, nisu uspjele svoj redovan rad inkorporirati u njega, jedan od osnovnih alata javnog upravljanja, a to je evaluacija. Naše se institucije evaluacije boje, a boje ih se jer ih doživljavaju prvenstveno kao kritiku umjesto kao sredstvo za učenje, kao podlogu za donošenje odluka, kao instrument upravljanja koji nam govori gdje stvari štekaju, što možemo popraviti i zašto nešto ne daje očekivane rezultate i tome slično. I dok god bude tako mi nećemo imati informacije o učincima, a dok god nemamo informacije o učincima moći ćemo se kao i dosad ponašati kao pijani milijarderi. Tragedija je u tome međutim da to nije slučajno jer izostanak učinaka za sobom bi povlačio odgovornost, a to je riječ koja je HDZ-u nepoznata. Hvala lijepo potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Bilo je zanimljivo slušati evo i oporbu koje sada nažalost nema u saborskim klupama, kako su se uhvatili za neke dijelove nemaju teme, nemaju veze sa današnjom temom, a tema je da još jednom ponovimo Godišnje izvješće o državnim potporama u 2021.g.. 2020.g. cijeli svijet zadesila je velika pandemija covid-19, a Hrvatsku evo prije sada više od 3.g. je zadesio prvi potres onaj zagrebački, a krajem godine i onaj petrinjski, štete uzrokovane potresom su se brojale i broje u milijardama eura, a nažalost bilo je i smrtnih posljedica. Nakon toga svega dogodio se je i rat u Ukrajini, ruska agresija na jednu suverenu europsku državu nezapamćenih razmjera koja traje i velikom žestinom i velikim razmjerom i dan danas, te se je Hrvatska vel…, izuzetno teškoj situaciji jer pored svih navedenih kriza koje su zadesile kako EU i zemlje u okruženju, posebno je nas pogodio i potres, a evo veseli me čuti i izvješće i najavu premijera Vlade RH g. Andreja Plenkovića koji je izjavio da će se sav iznos od 680 i nešto milijuna eura iz Fonda solidarnosti namijenjenih za obnovu od potresa na području Grada Zagreba uspjeti utrošiti. Vesele izjave potpredsjednika Vlade i Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva g. Branka Bačića da će se cjelokupan iznos od milijardu, više od milijardu eura iz Fonda solidarnosti za obnovu od potresa iskoristiti u zakonski predviđenom roku, a to je 30. lipnja ove godine. Ovih 20,2 milijarde kuna koje je Vlade RH dodijelila u 2021.g. ćemo slikovito shvatiti o kojem se iznosu radi, ako iznos usporedimo sa iznosom iz pretpandemijske rekli smo tada i rekordne i turističke sezone 2019.g. kada je iznos tih potpora bio nešto viši od 15 milijardi kuna, da bi u 2020.g. iznos bio 21 milijardu kuna, 2021. 20,2 milijarde kuna. Uz potporu poljoprivredi koja je iznosila 7,6 milijardi kuna, više od milijardu eura, svrstali smo se i jesmo zemlja koja naglasak stavlja na poljoprivrednu proizvodnju, na proizvodnju hrane, te smo time pokazali koliko su nama naši poljoprivrednici i ribari bitni. Ovdje bih istaknuo svakako covid-19 potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covid-19 gdje je Vlada RH uz sve ovo što smo imali prilike čuti, podršku gospodarstvu, podršku obrtnicima, podršku poljoprivrednicima, ribarima, nezaposlenima, zaposlenima, očuvala gospodarstvo, te ga učinila otpornim na krize. Pokazatelji i brojke su jasne kao što je rekla kolegica Pocrnić Radošević prije mene, rekordan broj zaposlenih i rekordno nizak broj nezaposlenih u današnjem vremenu za za podatke, za veljaču 2023.g.. Znači zašto sam ovako išao široko? Išao sam široko da se shvati da to nije bila jedna godina i jedna kriza koja je eto trajala nego našu Vladu cijelu, cijelo vrijeme unazad nekoliko godina prate krize koje ona uspješno prebrođuje da gospodarstvo, da je s time sačuvala gospodarstvo nego ga je dodatno osnažila i ojačala. Posebno bih ovdje istaknuo i HAMAG-BICRO zajmove, dodjelu potpora i u brodogradnji, prometu, željezničkom, kopnenom i pomorskom prometu, zračnom prometu, zaštitu okoliša. ali isto tako bitno je reći da država, da, da su državna jamstva isto jedan instrument potpora. Zanimljivo je da su davatelji potpora putem izdanih jamstva HBOR sa 1,6 milijardi kuna, Ministarstvo gospodarstva sa 698 milijuna kuna, Ministarstvo turizma i sporta 243 milijuna kuna, HAMAG-BICRO sa 30,1 milijun kuna,

Poštovani državni tajniče moje pitanje ću uputiti zastupniku Okroši. Poštovani kolega, vi kao što znamo ste lokalni čelnik, zanima me da li ste provodili programe potpora na području vaše općine i koji su efekti proizašli iz samih ili preciznije da li su korisnici dobivenih potpora bili zadovoljni iznosima i tim programima? Hvala.

iznašli smo sredstva te smo naše male poduzetnike sva one koji su brojali do 10 zaposlenih potaknuli sa 1.500 kuna po zaposlenom i smatramo da su te mjere bile dobre, da je povratna informacija bila odlična jer smo primijetili da se nijedan od tih poduzetnika nije, ni jedna djelatnost nije ugasila, nijedno poduzeće se nije ugasilo te je nastavilo sa radom i u ovim boljim boljim vremenima. Ali uz niz mjera koje smo ulagali sve ove godine je ulaganje i u poljoprivredu kroz osnovanu poljoprivrednu zadrugu, ali čitav niz potpora među kojima bih posebno istaknuo na koje sam posebno ponosan, a to su najveće porodiljne naknade u Zagrebačkoj županiji, jedne od većih u RH koje smo sa 1.000 kuna po djetetu podigli na 5, 10 i 15.000 kuna za prvo, drugo i treće dijete te po 1.000 kuna više za svako slijedeće dijete. Idemo slijedeća replika, kolegica Pocrnić Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Okroša govorimo o državnim potporama koje koriste pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku gospodarsku djelatnost. To je zaista jedan širok raspon potpora od istraživanja, razvoja inovacija, zapošljavanje, usavršavanje, pomoć malim i srednjim poduzetnicima, kulturi. Zatim sektorske potpore za poštanske usluge, promet, brodogradnju, turizam itd., ne stignem sve niti nabrajati. Znači radi se o 20, preko 20 milijardi kuna i zaista nije to ni jednostavno podijeliti i usmjeriti toliki novac, ali sve te potpore imaju i za cilj poticanje gospodarstva, rad, rast bruto društvenog proizvoda i u konačnici podizanje životnog standarda naših sugrađana. Smatrate li vi da su ove mjere dobre, potpore da su dobro usmjerene i da one zaista dopiru u onom pozitivnom smislu do naših građana koji se očituje na njihovom životnom standardu? Hvala. **Vidović, Hvala lijepo na vašoj replici. Da naravno da se, da su se sve te mjere i dodijeljene potpore odrazile i na naše građane o čemu u prilog ide i i nedavno iznesen podatak o visini prosječna plaće zaposlenih u RH koja iznosi gotovo, neto plaća gotovo 1.100 eura i koja je porasla u godinu dana za 115 eura. Veseli podatak da se velik dio tih državnih potpora većina njih došla u prave ruke i tu se svakako ne slažem sa oporbom gdje su se oni fokusirani neke stvarno teme koje nisu dio dio današnje rasprave, a moram reći da su se i potpore dodijeljene po zaposlenom iznosile 12.807 kuna što je veliki iznos više od 1.500 eura. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Okroša dobro ste primijetili interes naših kolega iz oporbe za ovu temu i treba to naglasiti jer ja mislim da će sad vrlo skoro, nakon slijedećeg tjedna i ova pauza, onda će svi dolje doći ispred Bašćanke ploče i kad ne rade oni već svi rade. Ovi ih jednostavno ne interesira, vidjet ćete kad krenu izjave što mi ne radimo kad svi rade, mi bi radili itd. Evo 6 sati nije ni prekasno, ni prerano, ova tema 20 milijardi kuna potpore kažu da nemaju rezultata da ih oni ne vide i neće pričat, pogotovo ovi iz Zagreba, oni daju naj, najveće potpore. Što god su mogli poskupili građanima i kažu samo vi Vlado dajte mi ćemo uzeti što god više možemo od njih. Nema veze za bilo koju komunalnu uslugu mi znamo teoriju politike. U praksi ništa. Pa postoje li rezultati vidljivi iz ovakvog izvješća ili im treba i napisat kad dadete brodogradnji ne znam 650 miliona kuna rezultat toga, što ćemo napisat koliko je zaposlenih i da li e opstala ili nije opstala, da li bi opstala bez tih 650? Kako vi to vidite? Tomislav (HDZ)** Hvala zastupniče Borić. Da interes je nikakav jer evo nažalost nema ni jednog zastupnika iz oporbenih redova ovo je prebitna teme za očuvanja, za očuvanje i kako gospodarstva tako i životnog standarda i plaća svih zaposlenih u RH, a što se tiče Grada Zagreba imao sam prilike primijetiti da je gradonačelnik Tomašević u nekad svoje nekad svoje aktivističko vrijeme bio glavni u tim, prvi u redovima kada je trebalo izazivati nekakvu bunu, a kada su mu građani dali povjerenje, kada je uskočio u tu vruću stolicu vidio je sukus svih problema i onda je pribjegao, želio je pribjeći najjednostavnijem načinu rješavanja svih financijskih dubioza, ajmo povisiti cijene svih komunalnih usluga na teret građana. Ali kao što smo ovih dana imali prilike vidjeti htjeli su to odraditi na nezakonit način pa će svakako naši građani još neko vrijeme u Zagrebu moći biti mirniji. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Okroša očito je da se cjelokupni ovaj sustav i okviri dodijele državnih potpora od 2020. godine pa sve do danas zaista nalaze u specifičnom režimu koji predstavlja i odgovor na sve ove izazove počevši od 2019. od pandemije pa sada rata i predstavlja veliki izazov za cijelu EU. Tako da sama kretanja dodjele državnih potpora za 2021. i za slijedeća razdoblja bit će pod utjecajem ovih novih

neupravljivim sistemskim rizicima. Ovise o vanjskim čimbenicima koje sam i evo prilikom svoje pojedinačne rasprave rekao. Čitav niz čimbenika, a za ni jedan nije odgovorna kako kako RH tako ni Vlada, ali naravno odgovorna je za provođenje ovih kvalitetnih mjera i provođenje svih ovih gospodarskih mjera za očuvanje gospodarstva. Izvanredno je vrijeme te samim time dolazi do odmaka od čvrstih okvira i pravila unutarnjeg tržišta. Mislim da će u narednom razdoblju biti prisutna situacija u kojoj se dodjeljuju državne potpore u znatno većim iznosima i uz bitno olabavljenje mjera kod ispunjavanja kod ispunjavanja uvjeta za državne potpore. Država će jasno i čvrsto nastaviti i dalje stajati iza gospodarstva, iza zaposlenih i iza svih građana RH. Hvala lijepo. Slijedeću raspravu ima kolega Josip Borić, izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, da nema vas ovdje kao potpredsjednika mogli bi reći da govorimo sami sa sobom lijepo mi ovdje iz vladajuće većine tj. iz Kluba HDZ-a i da nas i veseli takva rasprava da pokazuje odgovornost prema onome što je ispred nas, a to je posao. Čuli smo ovdje neke zastupnike baš na temu izvješća, Godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2021., nekako mi se činilo da je gđa. Vukovac uzela krivi papir, pa čitala Izvješće o radu DORH-a, a kolega Grmoja kojeg također nema da je valjda čitao nešto sa svog Antikorupcijskog vijeća. Zaista pogled na prostor koji pokriva 20 milijardi kuna ili gotovo 5% BDP-a ne zaslužuje nikakav pogled sa strane oporbe da kažu barem nešto suvislo u smislu jesmo li nešto s time uspjeli u toj 2021.g. učiniti kao država, ima li ovo uopće više smisla da držimo ili donosimo ovakva godišnja izvješća jer kad ih nema što su kasno, što ih nema, kad ćemo itd., kad dođu ne da nam se, uglavnom što reći o zaista nečemu što gotovo drži praktički i poljoprivredu i ribarstvo i velik dio industrije ajmo reći na životu u smislu da nadoknađuje ono svom radu priskrbiti, svojim radom priskrbiti i da im država pomaže da opstanu u radu ili na tržištu i da mogu proizvoditi i funkcionirati i dalje i to ne zavrjeđuje nikakvu pažnju, niti oporba o tome ima što reći, od nekih 12 milijardi u industriji i uslugama ili 7,6 milijardi uloženih u poljoprivredu i ribarstvo, kažu nema rezultata. Što se to desilo, ne znam. U brodogradnji kad smo brodogradnji dali u 2021.g. u 2021.g. ne znam 650 milijuna kuna, što smo mi s time dobili, kakav je rezultat toga, je li ona opstala, da li brodogradilišta rade, da li su u stanju kojeg su nam ostavili 2015.g. i onih silnih milijardi koje smo morali naknadno platiti od tih koji sve znaju i koji sve umiju? Jednostavno ne mogu sami iščitati iz toga, moramo im napisat, pa evo državni tajniče za dogodine napišite im da znaju barem poneki učinak ako ne možemo znati za svakog zaposlenog koji je dobio neku malu potporu, broj ili točno njegovo ime i prezime, pa barem opširno da se snađu u ovome jer ovo je za njih ipak malo preteško štivo. Jer što da oni razumiju da su ne znam poštanske usluge ili da mi kroz zakon plaćamo jednu univerzalnu uslugu da platimo ono što pošta radi, da donese u nekom vremenu točno na vrijeme nekome na kućni prag poštu ili ono što ga pripada kao pošta, pa da to nešto i košta i da to onda država malo nekome nadoknadi ili bi li se mi prema otocima vozili na ovaj način besplatno, puno kategorija sa smanjenim cijenama gotovo svi otočani u smislu da nema ove potpore koja se tiče pomorskog prometa i o tome nemaš ništa reći nego izmišljaju teme jer tema uglavnom više i nemaju, sve im je gotovo, pa ne znaju reći čemu vrijedi nekih 320 milijuna kuna koliko smo dali za potpore u pomorskom prometu 2021.g., jesu li one doprinjele građanima, ne znam umirovljenicima da se voze besplatno svojim brzo brodskim linijama do središta županija, učenicima, srednjoškolcima, studentima također ili su u trajektnom prijevozu otočani imali otočani imali sa svojom ovaj otočnom iskaznicom 50% manju cijenu karte i to držati kao standard da se osjeti i da to netko drugi, a to je država, kroz određene svoje mogućnosti ili programe nadoknadi. Da li bi nam i kopneni cestovni prijevoz funkcionirao na način na koji nam funkcionira ili bi došlo do toga da onda slušamo njihove priče, do mojeg grada ne vozi linija, do mojeg grada ili mojeg sela ili općine ne vozi vlak, što se to dešava, što to država radi, pa sada toga nema ili bilo koji drugi vid prometa, ne znam, zračni promet, da li bi držali otvorenu Zračnu luku Osijek i sve one probleme koje imamo da i taj grad može funkcionirati ili biti povezan sa zračnom O tome govoriti kažem teško je na ovaj način kad nemate ljude s kojima se uopće možete razgovarati jer oni cijelo vrijeme inzistiraju na tome da je sabor tribina gdje se trebaju razmjenjivati mišljenja. Vidimo da ih interesira kao i lanjski snijeg, ali doći će vrijeme, evo kažem za 10-dana prvi će ovaj g. Stipe Mlinarić stat dolje ispred Bašćanske ploče kad nitko ne radi ja bi radio, e sad kad radimo sad nam je ili kasno ili prerano ili nas uopće nije volja radit, o tome se radi, naravno da će mediji tada reć da ovi koji ne rade

Hvala. Poštovani kolega Borić, da bez obzira na to što naše oporbe na ovako važnoj temi nema, ali to nije razlog da mi ne govorimo o stvarima koje su bitne. Evo sami ste spomenuli svoj otočni dio i da je turizam značajna gospodarska djelatnost u RH i ne može se on razvijati sam od sebe, potrebno je ulaganje u razvoj novih usluga i inovacija. Rekla bi da je potrebno polagati, pomagati onima koji su dobri, upravo zato i Ministarstvo turizma i sporta recimo pomaže sektoru turizma kroz subvencije kamata, kroz dodjelu potpora male vrijednosti, pa je to bilo oko nekih nekih 15 milijuna kuna prošle godine. Isto tako tu je brodogradnja, sektor brodogradnje koji i turizam koji nisu dobivali potpore u obliku novca nego su u brodogradnji recimo izdavana jamstva koja su izdavalo Ministarstvo gospodarstva. Znači postoji različit, različit opseg odnosno različiti, različiti načini kako se ove potpore i dodjeljuju, nije to uvijek samo u obliku novca nego i izdavanja jamstava…/Govornik vam lijepo kolegice Pocrnić. Ja dolazim s otoka, bio sam na dužnosti 2006.g. i mi smo donijeli jednu dobru uredbu koja je dala malu, potporu male vrijednosti ili deminimis potporu otočnim poslodavcima ona funkcionira evo i 17 godinu za redom, recimo govorimo o 10 milijuna kuna godišnje koji oni strpljivo čekaju. Oni točno znaju što moraju učiniti da bi do kraja godine javili se na poziv, dobili u određenim kategorijama jednu ili pola bruto isplaćene plaće po zaposlenom i na taj način sebi pomogli u poslovanju, pomogli i onima koji rade za njih. Za to postoji upravo ovo o čemu danas trebamo pričati. Oni koji znaju ili su se s time bavili vjerojatno im ne treba puno objašnjavati što ovdje piše. Ovi koji sve znaju više od nas njima treba napisati posebno pa ću joj jedanput zamolit državnog tajnika da im napišete dogodine kakvi su rezultati kažem barem u segmentu opisnom da bi znali raspravljati o ovoj temi što im se događa jer očito nije izazvalo interes s obzirom na količinu brojki koje treba iščitati ili teksta. Hvala. Slijedeća replika gospođa Danica Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić drago mi je da ste spomenili u vašoj raspravi ovaj o ovim potporama koje se dodjeljuje za naše otoke s obzirom da ja i vi dolazimo sa otoka. Stvarno treba spomenuti da su najveća ulaganja u otoke upravo u 2021. godini i da su ona iznosili 4,3, 4,386 milijardi kuna od toga bespovratna sredstva iznosila su 4,17 milijardi kuna gdje je povećanje u odnosu na 2020. godinu što govori da RH zaista otočno područje, otočno stanovništvo i život na otocima prepoznaje kao područje od posebne državne skrbi, a evo i sami ste kazali da ste toliko toga napravili i donijeli i program mjera za, dok ste radili kao državni tajnik u Ministarstvu pomorstva, evo i na tome vam zahvaljujem. Hvala kolegice Baričević. Nismo samo taj dio. Kad govorimo o potpori male vrijednosti otočnim poslodavcima uveli smo subvenciju vodoopskrbe, dva puta mijenjali zakon u proteklih 6 godina, 7 već sada da bi im povećali znači tu subvenciju i da oni ljudi koji nemaju vodovod na malom otoku, nemaju fiksni vodovod, nemaju mogućnost da se opskrbljuju vodom da plaćaju istu cijenu kao i onaj koji na kopnu ne znam u gradu Šibeniku, Lošinju itd. kad govorimo o šibenskim, lošinjskim otocima, dubrovačkim otocima plaćaju jednaku cijenu kao i na kopnu. I to košta 30 miliona kuna godišnje. Tko bi platio punu cijenu? Pa platili bi ti građani da nema ovakve potpore. Cestovni prijevoz po otocima. Svi se voze besplatno. Učenici, studenti, đaci, umirovljenici i to već ne 2, 3 ili 7 godina već gotovo 20 godina jer to funkcionira. I to bi platili oni sami punom cijenom da nema države koja daje potporu ne znam autobuserima koji održavaju te linije. Govorimo i o potpori otočnom proizvodu …/Upadica: Hvala./… kao jednom izrazitom projektu, ali …/Govornici govore istovremen Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče Borić, mi lokalni čelnici i načelnici, gradonačelnici općina i gradova često volimo reći koliko nam je ostvaren i realizirani proračun na kraju godine, a koliko je bio izvorni proračun, dakle nešto to se uzima nešto što je garantirano, a onaj stvarni realizirani proračun je nešto što smo uspjeli dobrim djelovanjem svih gradskih ili općinskih službi privući izvana, da li su to županijski izvori financiranja, nacionalni ili europska sredstva. I to je ono bitno da bi, žao mi je stvarno da nema nikoga iz oporbe ovdje skoro da bi im objasnio, čuli smo danas u njihovim nekim izlaganjima da za što se ulažu novci u muzej bećarca, da je to bačen novac itd., a ne gledaju da je ovih 20 milijardi kuna koje je država uložila u potpore bilo sigurno višestruko multiplicirano kroz tvrtke koje su realizirale čitav niz tih infrastrukturalnih projekata, čitav niz tih mjera koji je sigurno povećao i gospodarsku aktivnost, pa me evo vaše viđenje toga zanima. Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolega Okroša. Vi ste lokalni čelnik kao i kolega Budalić i vi znate koja je vaša obveza do kraja godine, ispuniti lijepo obrazac gdje jasno morate iskazati koje ste vi potpore davali u toj godini i dati to onda Ministarstvu financija da objavi ili da objedini, pa ću ja zamolit ponovo državnog tajnika da nam posebno stavi Grad Zagreb da vidimo što oni rade s tim potporama da bi oni koji dođu ovdje raspravljat znali što vrijede te njihove mjere jer su mnoge ukinuli koji su mogle biti potpora. Sjećamo se one jedne koja je izazvala veliku, veliki interes javnosti, govorim o mjeri odgojitelj kada su zaista jedne, mnoge ljude ostavili bez ikakvih prihoda i naravno da onda s tim svim što pokupimo ili se skupi od strane jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave, državnih tijela dođemo do ovakvog izvješća kojeg onda Ministarstvo financija. Oni nemaju neki drugi način da to riješe osim da uzimaju vaše obrasce i da onda to pretvore u izvješće. Da li može biti šire evo to će reći sam državni tajnik …/Upadica: Hvala./… ali neka evo neke inpute koje mu je dala ova rasprava ipak uvaži. **Vidović, Davorko Hvala potpredsjedniče. Evo, kolega Boriću kao što vidim nedostaje vam oporba, vi ne volite praznu sabornicu pa evo ja se javljam vako kroz jednu repliku da vam upotpunim ovaj sami događaj odnosno razgovor, naravno da se šalim. Moje pitanje koje vam želim uputiti vidim i znam da ste lokalni čelnik bili u jednom ili više mandata jel tako? Zanima me sad obzirom da dolazite s otoka Općina Lopar koje mjere ste provodili na području općine konkretno da li ste provodili ili provodite mjere potpora za novorođenčad? Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo kolega Budalić. Ne nedostaje meni oporba, može ovako biti svaki dan, onda je mir u sabornici, lijepo se razgovaramo. ja sam samo htio upozorit na to javnost i one koje to uopće interesira da su to ljudi koji se sutra nude da budu vlast ili da nose odgovornost za građane. Ovo je vrlo važna tema za građane. Mnogi od ovoga itekako žive i imaju svoje djelatnosti, obrte, poduzeća i pokušavaju funkcionirati da bi interes bio ovakav. Što se tiče moje općine ona ima jednu među najvećim naknadama kad govorimo o potpori novorođenoj djeci ili novorođenčetima. Prvo dijete sad više sam ne mogu reći, ali mislim da idemo gotovo do pedeset tisuća kuna isplaćenih u tri godine za svako treće dijete, drugo dijete 15000, ja mislim da je prvo 7000. I to smo povećali puno, puno. I to nisu male naknade. Itekako pomažu. Vidimo mi i na demografiji da da to ipak nešto znači. To nije osnova da bi se događao demografski nekakav iskorak, ali pomaže i mladi ljudi to razumiju. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Izvolite završno u ime kluba HDZ-a gospodin kolega Ivan Budalić.

potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovo izvješće sadrži analitički prikaz svih državnih potpora i potpora male vrijednosti dodijeljenih u Republici Hrvatskoj u 2021. godini s revidiranim podacima o dodijeljenim državnim potporama i potpore male vrijednosti za 2019., 2020. godinu a navedeno izvješće uključuje i potpore poljoprivredi i ribarstvu, te potpore male vrijednosti. Potrebno je uzeti u obzir unatoč svim krizama i poteškoćama u gospodarstvu uključujući i posljedice potresa te učinaka pandemije tijekom 2021. godine primjetno je smanjenje iznosa dodijeljenih potpora pri čemu je vidljivo kako nije došlo do povećanja udjela tzv. dobrih horizontalnih državni potpora u odnosu na sektorske potpore što se značajno može objasniti mjerama gospodarske politike koje su bile usmjerene očuvanju gospodarstva i ublažavanju negativnih utjecaja pandemije bolesti covid-19. Za očekivati je da će u narednim razdobljima kretanje potpora ovisiti o mjerama koje su uključene u MPOO program koji se u jednom bitnom dijelu oslanja upravo na potpore. U okviru samog osvrta na prikazano izvješće potrebno je sagledati širi okvir dodjele državnih potpora od 2020. godine koji je bio posljedica pandemije bolesti covid-19 covid-19 pa sve do rata u Ukrajini i energetske krize. Na taj način se može bolje sagledati ova problematika u kontekstu širih ekonomskih mjera i različitih sektorskih politika na zajedničkom EU tržištu. Kao gradonačelnik grada Imotskog spomenuo bih potpore na razini jedinica lokalne i područne regionalne samouprave koje su prikazane kao posebna kategorija radi dobivanja uvida u korištenje i namjenu potpora dodijeljenih na lokalnoj razini koje po ciljevima odnosno kategorijama namjene mogu pripadati u horizontalne potpore te su u jednom dijelu izvješća i prikazane unutar horizontalnih potpora. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijelile su u 2021. godini potpore u iznosu od 933,8 milijuna kuna. Udio navedenih potpora u BDP-u u 2021. godini iznosi je 0,22%. Udio u ukupno dodijeljenim potporama iznosio je 4,6% dok je udio u potporama u Sektoru industrije i usluga iznosio 7,4%. Navedene potpore dodijeljene su najvećim dijelom putem subvencija u iznosu od 926,4 milijuna kuna ili s udjelom od 99,2% u ukupno dodijeljenim potporama na lokalnoj razini, te kroz kapitalna ulaganja u iznosu od 7,4 milijuna kuna ili 0,8%. Očito je kako se smjer i pravila o državnim potporama mijenjaju i ovise o vanjskim često neupravljivim sistemskim rizicima, te samim time dolazi do odmaka od čvrstih okvira i pravila unutarnjeg tržišta. Stoga u narednom razdoblju će biti prisutna situacija u kojoj se dodjeljuju državne potpore u znatno većim iznosima i uz bitno labavljenje mjera kod ispunjavanja uvjeta za državne potpore. Zaključno a pored svega iznijetog očito je kako se cjelokupni sustav i okviri dodjele državnih potpora od 2020. godine, pa sve do danas nalaze u specifičnom režimu koji će predstavljati adekvatan odgovor na sve izazove unutar EU prostora. Samim time određenje kretanja dodijeljenih državnih potpora za 2021. godinu i za sljedeća razdoblja bit će pod utjecajem ovih novih mjera i ovisit će o sistemskim rizicima na razini cijele EU. Hvala lijepo. Hvala vama. Zaključujem raspravu. Stekao sam dojam da vi ne želite se uključiti dalje, e hvala vam. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Vidimo se sutra. Počinjemo sa prvom točkom Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlada Republike Hrvatske i Vlade države Izraela u suradnji u području javne sigurnosti. Eto lijepi pozdrav! Ugodnu večer!